i da u startu iznesem činjenicu da se neću, u svojoj diskusiji, previše vezivati za ono što će moje kolege da u svojoj diskusiji ističu, a to su činjenice koje opravdavaju izmene i dopune ovog Zakona, kada je u pitanju uvođenje novog ministarstva, a to je ministarstvo za zaštitu životne sredine.S toga ću se u svojoj diskusiji više osvrnuti na razloge koji opravdavaju ustrojstvo jednog novog ministarstva, a to je ministarstvo za evropske integracije. Evrointegracioni put Srbije je prevashodno državni interes i on je potvrđen kroz dve činjenice, prva činjenica je da već Srbija prolazi kroz uspešan reformski proces, i to kako u pogledu usaglašavanja zakonodavstva države Srbije sa zakonodavstvom Evropske unije, tako i u pogledu svih drugih procesa koji se dešavaju, kako u privredi, tako i u nauci, tako i u prosveti, tako i u zdravstvu. Dakle, svuda gde se država Srbija pojavljuje kao neko ko je respektabilan kandidat za ulazak u članstvo Evropske unije.Druga unije.Druga činjenica jeste nesporna činjenica, a to je da je Evropska unija najvažniji trgovinski, investicioni partner Srbije, a samim tim faktor ekonomske stabilnosti. Kada kažem partner Evropske unije, tu pre svega mislim na države članice Evropske unije, a o tome je danas govorio predlagač zakona, gospodin Martinović, koji je izneo brojne podatke, proverljive naravno, statistički proverljive, koji se odnose upravo na spoljnotrgovinsku razmenu između članica Evropske unije i države Srbije.Ono što je jako važno istaći, i to smo danas i dotakli u diskusiji, jeste činjenica da je upravo ova Skupština, potvrdila Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, da je nakon toga potvrđivanje tog istog Sporazuma sa Srbijom bila sprovedena procedura verifikacije tog istog Sporazuma u Parlamentima članica Evropske unije i da je nakon toga Evropski parlament potvrdio taj Sporazum koji je stupio na snagu 01.septembra 2013. godine.Šta to znači? To znači da je upravo potpisivanjem tog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju država Srbija preuzela i određene obaveze, a te obaveze su upravo ono što mi danas radimo – prilagođavanje svemu onome što obezbeđuje jednostavniji, relaksiraniji put za ulazak u EU.Naravno, radi građana, treba istaći da država Srbija vodi mudru politiku i ova Vlada će tu politiku nastaviti, a to podrazumeva da istovremeno mi gajemo, održavamo i održaćemo izuzetno dobre, prijateljske i bratske odnose sa Rusijom, državom koja nam bezrezervno pomaže, državom prijateljem, na koju uvek možemo da se oslonimo.Što se tiče izmena i dopuna ovog zakona, potrebno je istaći još jednu činjenicu. Danas se te činjenice nismo doticali, a to je jedna nova nadležnost koja se ustrojava u odnosu na Ministarstvo spoljnih poslova, koje, između ostalog, moramo istaći iskreno, izuzetno uspešno radi, jer se upravo preko tog ministarstva neguje nešto što je već u dužem vremenskom periodu prisutno, a to je zaštita interesa države Srbije.O čemu se radi kada su u pitanju novine i nadležnosti ovog ministarstva? Pre svega, radi se o organizaciji civilnog društva i učešću civilnog društva u multinacionalnim operacijama, jer su upravo strukture civilnog društva, možemo slobodno reći, rezervoar civilne ekspertize i da civilna društva pružaju stručnu podršku državnim institucijama tokom kreiranja sprovođenja politike bezbednosti. Dobro je što će Ministarstvo spoljnih poslova u sklopu svojih nadležnosti imati i tu novu nadležnost.Druga uloga koju imaju organizacije civilnog sektora, odnosno građanskog društva, odnosi se na nadgledanje primene politike bezbednosti. Naročito je to bitno zbog učešća civilnog sektora u mirovnim sporazumima, jer su mirovne operacije danas nešto što podrazumeva i te kako značajno mesto gde država Srbija pronalazi sebe, gde država Srbija želi da učestvuje, gde država Srbija i preko civilnog sektora ima i te kako značajnu ulogu.Podsećanja radi, još 1982. godine humanitarne aktivnosti u Kongu su bile i te kako značajne, gde je i naša država, tadašnja Jugoslavija, pronašla svoje mesto. Danas su te humanitarne aktivnosti i manifestacije i te kako potrebne u mnogim delovima sveta, konkretno u Siriji, u gradu Alepu, gradu koji je grad stradalnik, gradu u kome stanovništvo vapi za pomoći.

kao država koja je podržala Srbiju u nastojanjima da se spreči ulazak Kosova u UNESKO, je glasala za Srbiju i glasala je protiv ulaska Kosova u UNESKO. Nažalost, mi smo toj istoj Siriji uveli sankcije, odnosno pridružili se sankcijama koje je uvela Evropska unija. Ovo nije zbog toga što je to želja države Srbije, već zbog toga što je politika Srbije takva da učestvuje samo u mirovnim misijama UN i EU. Saglašavajući se sa politikom Evropske unije i Ujedinjenih nacija, mi smo taj koncept i ustrojili i taj koncept održavamo.Zašto ovo govorim? Isključivo iz razloga što smatram da i u ovom delu izmene i dopune Zakona o ministarstvima zavređuju pažnju.Na kraju, želim da istaknem samo da je očekivanje SPS bilo da se, kada već govorimo o izmenama i dopunama Zakona, a koje se odnose na oblast pravosuđa, možda razmisli o tome da se pravna regulativa stečaja konačno vrati tamo gde je toj regulativi mesto, a to je Ministarstvo pravde, a ni u kom slučaju Ministarstvo privrede, imajući u vidu da je srce stečaja privredno pravosuđe, imajući u vidu činjenicu da se privredni sudovi u najvećoj meri bave stečajem i da u najvećoj meri rešavaju pitanje stečaja, na kraju krajeva, svojim odlukama.Na

To je objavljeno u „Službenom glasniku“ br. 72/12, pa su onda to menjali, 76/13, pa je onda Ustavni sud doneo odluku kojom je proglasio i utvrdio da jedan član tog zakona je u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije i onda je, pod naletom velike nervoze, donet novi Zakon o ministarstvima, objavljen u broju 44/2014. I on je tri puta menjan u 2015. godini. Znači, ista koalicija, ista meta, isto rastojanje.Šta se u međuvremenu desilo? Da vas podsetim nešto, pošto znam da brzo zaboravljate. U Narodnoj skupštini imali smo ekskluzivno pravo da dva puta Koštunicu slušamo sa ekspozeom, jer je dva puta bio predsednik Vlade. Mirko Cvetković je isto dva puta podneo ekspoze i dva puta bio predsednik Vlade. Ivica Dačić je dva puta podnosio ekspoze i dva puta bio predsednik Vlade. I imali smo još jednog koji je dva puta podnosio ekspoze i dva puta bio predsednik Vlade. Znači, vidite, to je dvojstvo, to je nešto što se javlja kao pravilo.Svima bih sad skrenuo pažnju da je ostao član 1. ovog zakona koji je i danas na snazi, a koji glasi: „Ovim zakonom obrazuju se ministarstva i posebne organizacije i utvrđuje njihov delokrug. Posebne organizacije mogu se obrazovati i njihov delokrug može se utvrditi i posebnim zakonima“. Kada tu dijalektiku raščivijate, onda ćete videti da i u postojećem zakonu, a ništa se značajnije neće promeniti ni sa ovim izmenama i dopunama, kod mnogih ministarstava su izostavljeni organi uprave u sastavu ministarstva, a posebno su izostavljene posebne organizacije. To su nekadašnje upravne organizacije. Ja sam očekivao da će napokon to da se sredi, jer Zakon o ministarstvima je jedan prvi propis koji obaveštava javnost kom ministarstvu se treba obratiti za neko pitanje. Nisu to nadležnosti nego grupe poslova koji se obavljaju u nekom ministarstvu.Međutim, kako god da definišete i delatnost i nadležnost, morate da imate u vidu da su organi državne uprave deo izvršne vlasti Republike Srbije i da se oni isključivo bave upravnim poslovima. Neću sad tu temu da otvaram, kad bude o amandmanima više ćemo o tome da pričamo, ali po definiciji ti poslovi jesu poslovi koji se tiču upravnog postupka, inspekcijskog nadzora, a pitanje je za ove druge poslove, poput staranja i drugih stvari, da li to može da se smesti u ovo. svestan sam situacije kako se donose naši propisi kojima se definišu ministarstva.Šta je važno za ovaj zakon? Važno je da u razlozima zašto se predlažu izmene i dopune nema nijedne reči koja se čuje u javnosti zašto se menja ovaj zakon.U javnosti se kaže – povećava se broj ministarstava, treba da se zadovolje koalicioni kapaciteti. To jeste pravo koalicionih partnera. Ali, i kad zadovoljavaju te koalicione partnere, po sistemu komponovanja ministarstava ili određivanja njihovog delokruga, onda mora da se vodi računa o nečemu što je slično, približno i čini funkcionalnu celinu, jer ministarstvo jeste i organizacija, ali ono ispunjava ono ispunjava i tzv. funkcionalnu delatnost. I organizacija i funkcionalna delatnost određenog organa uprave nalaze se u jedinstvu, imaju neku svoju dijalektiku i imaju neku svoju dinamiku, ali njih pre svega svojom sadržinom definiše materijalno pravo.Vidite, mi sad imamo jednu stvar o kojoj se danas poprilično priča, a to je obrazovanje ministarstva za evropske integracije.

Mi se integrišemo i sa Rusima i sa Norvežanima i sa Turcima, u nekom smo obliku saradnje. Ali ovde se misli na Evropsku uniju i ovde neko hoće da prevari javnost u Srbiji i da kaže – evropska integracija je samo integracija u Evropsku uniju. Recimo, ja više volim da se Evropa integriše po sistemu velike konfederacije u kojoj bi bila labava konfederacija Evropska unija, stabilna konfederacija Ruska Federacija i jedna lepa velika Srbija. Ako vi to garantujete ovom formulacijom, pa možda bi mogli i da prihvatimo.Kod ovog ministarstva je problem kako da se definiše upravni posao. Kako bi to ministarstvo rešavalo o pojedinačnim pravima i obavezama građana u delokrugu evropskih integracija, kad mi takav zakon nemamo? Kako bi to ministarstvo donelo, recimo, pravilnik, naredbu ili uputstvo, kada pravni osnov za to treba da bude neki zakon, a mi u nijednom zakonu nemamo nijednu odredbu o pojedinačnim pravima građana i pravnih lica. Vrlo problematično. Očigledno da je to samo za reklamu.Na kraju, da vam samo skrenem pažnju, nešto postoji u definiciji. Postoji nekoliko izvora moći. Prvi najvažniji izvor moći jeste novac – ko ima pare, on ima moć, drugi izvor moći jeste ličnost koja pretenduje da bude lider i treći izvor moći jeste organizacija državne uprave. mi se u okviru ove tačke dnevnog reda nalazimo na preraspodeli moći u okviru organizacije državne uprave. Zahvaljujem.Reč ima Milisav Petronijević. Izvolite. Hvala lepo.Za koji dan sledi izbor Vlade, Vlada koja će biti i stara i nova. Stara po politici koju će sprovoditi, dakle Vlada kontinuiteta, a nova samo po sastavu. Ono što prethodi kada se formira jedna vlada, to je donošenje Zakona o Vladi i Zakona o ministarstvima koji imaju za cilj da oni koji prave Vladu sačine takvu organizaciju ministarstava i državne uprave koja će na najefikasniji način moći da sprovodi politiku Vlade koja će biti efikasna.U ovom slučaju, mi nemamo novi izbor Vlade i ministarstava, Zakon o izboru Vlade i ministarstava, mi u ovom slučaju imamo izmene Zakona o ministarstvima i one se mogu, kako bih rekao, podeliti na četiri dela. Prvo, uvode se dva nova ministarstva, ministarstvo za zaštitu životne sredine i ministarstvo za evropske integracije. Drugo, u dva ministarstva se dodaju novi poslovi ili nove nadležnosti, to su Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo spoljnih poslova. U tri ministarstva kratke, ali značajne izmene kada je u pitanju preraspodela nadležnosti i poslova kod ministarstava, odnosi se na Ministarstvo privrede, Ministarstvo energetike i Ministarstvo trgovine i telekomunikacije. Četvrta karakteristika je što se ukidaju

Samo da ponovim da će poslanička grupa SPS podržati predložene izmene iz Zakona o ministarstvima.Prva izmena kada su u pitanju nova ministarstva odnosi se na osnivanje ministarstva zaštite životne sredine. Moram da kažem da zaštita životne sredine je uvek bila pokrivena kao oblast, ali na različite načine. Ovog puta oni koji prave Vladu izlaze za da se formira posebno ministarstvo za zaštitu životne sredine i ja želim da dam punu podršku tom predlogu. Zašto? Prvo, ako se ima u vidu zaštite životne sredine u Srbiji, ako se ima u vidu veliki broj problema sa kojima se suočava Srbija u toj oblasti, ako se ima u vidu da čovek odnosi prema zaštiti životne sredine kao prema zdravlju, ceni je tek onda kada je izgubi, ako se ima u vidu da na našem putu u Evropsku uniju ovo jedna značajna oblast i gde imamo značajnih i složenih obaveza, veoma je važno da se posebno ministarstvo bavi tim pitanjima. Treba samo napomenuti, mi imamo relativno dobru zakonsku osnovu za tako nešto donetih zakona. Problem je u implementaciji, problem je da nam trebaju projekti, sredstva, akcioni planovi. Treba nam i vremena i plan kako da do toga dođemo. Taj jedan ogroman posao zbog sveta toga, a pre svega zbog značaja koje očuvanje životne sredine ima kada je u pitanju kvalitet života ljudi i zdravlja.

ministarstvo koje se ovde predlaže kao novo ministarstvo je ministarstvo za evropske integracije. Ponavljam, ta oblast je bila pokrivena na jedan drugi način. Dakle, ovde se radi samo o tome da se želi podići na nivo posebnog ministarstva poslovi koji nas čekaju kada su u pitanju evropske integracije. Odmah nešto da budemo načisto. Strateško opredeljenje ove Vlade Srbije jeste da se polako priprema, da polako usvaja standarde da uđe u Evropsku uniju. To nije nikakva tajna. Na tom putu naravno da ima mnogo posla, mnogo izazova. Do sada smo otvorili deset poglavlja, dva privremeno zatvorili, čeka nas još dosta posla u toj oblasti, a da bi to dostigli, ne zbog Evropske unije, nama treba taj put zbog toga da preuzmemo, da dostignemo te standarde, taj bolji život u Srbiji po standardima Evropske ka tom cilju, vodeći računa o nacionalnim državnim interesima.Naravno, pored toga, naš interes je i očuvanje dobrih odnosa, dobre saradnje i sa Rusijom i sa Kinom i sa Amerikom i svim ostalim. Ovo je strateško opredeljenje koje podrazumeva veće obaveze na putu ka tome, podrazumeva dosta posla kada je u pitanju komunikacija sa Evropskom unijom i podrazumeva dosta posla kada je u pitanju koordinacija unutar organa u Srbiji. Stoga ima veoma puno razloga da se formira posebno ministarstvo za evropske integracije.Vrlo kratko kada je u pitanju samo nove nadležnosti, već moj kolega je rekao, značajna je jedna nadležnost koja se dodaje tako da kažem, Ministarstvu spoljnih poslova, a to su to su nove nadležnosti kada je u pitanju razvojna saradnja i humanitarna pomoć i kada je u pitanju obezbeđivanje učešća civila u multinacionalnoj operaciji … da se stvori jedan zakonski osnov, da se stvore akcioni planovi, da se na jedan institucionalan institucionalan način reše veoma važna pitanja koja Srbija ima u ovoj oblasti.Na kraju još jednom da ponovim poslanička partija Srbije će podržati izmene i dopune predloženog Zakona o ministarstvima i izvinjavam se što sam govorio samo o tački dnevnog reda. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Dijana Vukomanović. (Nije tu.)Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta.

govorili o broju ministarstava u smislu da li treba da ih ima manje ili više. Mi zastupamo stav da onaj ko je skupštinska većina odgovara za ono što radi, između ostalog i za broj ministarstava, izbor ministara, nadležnosti, itd. Ali, ovde mora nešto da se kaže zbog specifičnosti predlaganja zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima i moje pitanje je, danas niko nije odgovorio na to pitanje od onih koji će glasati za ovaj zakon – šta kaže Ana Brnabić o ovom Predlogu zakona? Valjda je to najvažnije, ona je žena koja je određena za mandatara i ona bi valjda trebalo da nam kaže da li ona zaista želi nova ministarstva, da li možda želi neka druga, a da to nisu ova koja su predložena, jer ona će, pretpostavljamo imati neki svoj koncept rada, neki svoj ekspoze, itd. To su naravno samo pretpostavke i mi znamo da to nije tako, jer je suštinski problem i kada je u pitanju ovde skupštinska većina i buduća Vlada i budući predsednik Vlade, taj problem ima svoje ime i prezime i zove se Aleksandar Vučić.Aleksandar Vučić je obavestio javnost pre više dana da ćemo imati nova ministarstva, da ćemo imati ministarstvo ekologije. Rekao je da će Vujović dalje ostati ministar i to je nešto što je apsolutno suprotno i Ustavu Republike Srbije i parlamentarnoj praksi i demokratskim principima.Vučić je mogao kao predsednik države da razgovara sa predstavnicima stranaka koje su u parlamentu i da onaj ko mu kaže da ima skupštinsku većinu, da ga odredi za mandatara. U ovom slučaju mislili smo da je to Ana Brnabić, ali posle nekoliko dana ispostavilo se da ona zapravo nema skupštinsku većinu, pa joj onda Vučić skuplja skupštinsku većinu, drži sastanak svoje partije, itd. To je nešto što zapravo samo pokazuje da ono što u javnosti provejava odavno, da zapravo će Vučić vršiti i funkciju predsednika Vlade i da zaista jeste Ana Brnabić tu će biti samo neko ko će slušati i ispunjavati njegove naloge.Zašto su se desila ova nova ministarstva? Naravno da je to posledica vaših koalicionih sporazuma, odnosno ucenjivanja, itd. Sećate se i nekada ste i mnogi od vas bili protiv toga kada je protivustavno uveden prvi potpredsednik Vlade, pa je uveden zamenik predsednika Vlade, takođe protivustavno. E, sada nam Vučić najavljuje predsednika Vlade koji bi mogao da se krsti kao jedna duša, dva tela. Jedan će se baviti politikom, drugi će se baviti ekonomijom, a predsednik će biti samo neko ko se zove Ana Brnabić.Prilično konfuzno, ali o tome ćemo naravno kada budemo govorili i kada budemo saslušali ekspoze Ane Brnabić, jer često se čuje ovde kako predstavnici vladajućih stranaka kažu kako neko može unapred da kaže da će biti protiv Ane Brnabić, a nije čuo njen ekspoze, pa na isti način kao što neko unapred kaže da će biti za njenu Vladu, a takođe nije čuo njen ekspoze.Mi smo ovde pominjali Ministarstvo poljoprivrede kao karakteristično, s obzirom da će sada biti izmena u organizaciji i nadležnosti ovog ministarstva zbog izdvajanja Ministarstva ekologije, ekologije, odnosno zaštite životne sredine i onda mnogi su danas poslanici govorili upravo o ovom ministarstvu i onda predstavnici režima pominju Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju kao nešto što je jako loše i nešto zbog čega trpe naši seljaci i naša privreda i to sve jeste tačno, ali postavljamo pitanje – šta je to smetalo predstavnicima sadašnjeg režima, Vučićevog režima, da da se pozabave tim SSP-om i da ga stave van snage kao posledicu politike Tadićevog režima. Ali, to vam je isto kao što ovi iz Tadićevog režima kažu – ovi Vučićevi su potpisali briselske sporazume, a oni to nisu uradili, a u suštini oni su im pripremili teren teren da na kraju ovi to urade. Znači, radi se i potvrđuje se da vam je politika potpuno ista i da ovo što se raspravljate u Skupštini, zapravo samo pokazujete da ste i jedni i drugi u pravu.Interesantno mi je da je danas jedan od predstavnika vladajuće većine govorio o Kosovu i Metohiji, o poslanicima takozvane Srpske liste, koji su da se podsetimo u šiptarskom parlamentu, ali je on govorio o parlamentu AP Kosovo i Metohija, pa me samo zanima na osnovu kog zakona se tamo izlazilo na izbore da bi se to moglo zvati parlament AP Kosova i Metohije. Nažalost, to su šiptarski izbori održani na osnovu ustava i zakona lažne države Kosovo.Da se vratimo na Ministarstvo za poljoprivredu. Pominjao je i Miljan Damjanović problem vezan za maline i malinare koji je ovih dana aktuelan i podsećamo i ministra aktuelnog, tehničkog, a pre svega tužilaštvo da su hladnjačari u Valjevu pre desetak dana zaključili sporazum, gde su se obavezali da niko neće plaćati malinu više od 120 dinara i da su čak priložili menice kao dokaz, odnosno kao garanciju da niko ne sme više da plaća maline i oni su na taj način počinili krivično delo, jer su zaključili restriktivni sporazum.Naravno koja se bavi konkurencijom i zaštitom konkurencije ne radi ništa na ovom planu, a svakako imala bi i te kako šta da radi i hoćemo da kažemo da državni organi mogu da zaštite seljake, ali vi to nećete da radite zato što vas to ne zanima.Svi predstavnici vladajućeg režima kada su govorili o ovoj tački dnevnog reda počinjali su svojim utiscima sa ovog sinoćnog događaja koji zaista što se mene tiče jeste privatna žurka Aleksandra Vučića. Hvale se ko je sve tamo bio, bilo je kažu oko 5.000 ljudi tačno, ali to su bili uglavnom finansijeri Srpske napredne stranke, bilo je svega pedesetak ljudi koji su predstavnici inostranih država, naravno, bila je neizostavna Jelena Milić i Sonja Biserko. Niko neće tim da se pohvali pošto se hvalite nekim velikim imenima koji su kao prijatelji Vučićevi bili prisutni, meni je zaista glavni utisak zamenik pomoćnika državnog sekretara, uopšte nije važno koje zemlje, važan je nivo koji vam je bio sinoć u gostima. Hvala.

Na primer, kada bude bio u kontaktu sa zvaničnicima Ruske Federacije, neka objasni da je gospodin Rogozin finansijer SNS. Živo me zanima kako će to da zvuči ili, na primer, kada i ako bude bio u kontaktu sa predstavnicima Narodne Republike Kine, li su oni finansijeri stranke. Živo me zanima kako će to da zvuči i to neka ostane problem za te koji su to rekli.Da li je Vlada ili nije duša, telo, šta smo već čuli, Vlada je, dame i gospodo, tim i to je jedino ispravno i jedino logično ako hoćemo da stvari funkcionišu kako treba. Timski rad koji je uspostavio upravo Aleksandar Vučić, i danas toliko pominjan. Opet, razumem fascinaciju nekog ko ima 4% glasova na izborima, ne može ni okom da dosegne do njegovih 56%. Može samo da se uveri na primeru onoga što se u Srbiji dešavalo, što je u Srbiji realnost od 2014. godine prve Vlade koju je predvodio Aleksandar Vučić, pa sve do danas. Kad se timski radi i kad to rade ljudi koji posao znaju, a do države im je stalo, e, onda i rezultata se, naravno, ne ukida, jer evropske integracije jesu strateško opredeljenje naše zemlje, to i danas važi, ali dobra vest za one koji brinu upravo vlade Aleksandra Vučića nalazile su i nalaze rešenja da se štetne posledice otklone i jedno od rešenja biće upravo i zakon kojim neće biti omogućeno kao na tacni, a što jeste bila zasluga dosovskog režima svojevremeno. Neće biti omogućeno da se naše poljoprivredno zemljište prodaje bez ikakve kontrole. O tome kako izgleda konačno rešenje videćete jako brzo. Da je politika ista, odnosno da nije ista, dovoljno su sve što su imali da kažu na tu temu rekli građani, ali jedna napomena sa moje strane, iako znam da je u kampanji, onaj ko se nada da će postati gradonačelnik Beograda, da se manje bavi Sinišom Malim. Mislim da je zagrizao metu koju ne može da proguta. Sa Sinišom Malim da se poredi, to je smešno. Hvala. Izvolite. **Vjerica Radeta** Hvala Bogu, imamo kandidata za gradonačelnika koji nema nameru da se po mnogo čemu upoređuje sa Sinišom Malim.Što se tiče odnosa sa Ruskom Federacijom i sa Kinom, nemojte vi nama da prebacujete. Mi smo precizni i jasni od kada postoji SRS da podržavamo tu saradnju, da želimo. Danas ste nam govorili da je nemoguća ta vrsta saradnje sa Rusijom kako bismo mi želeli dobro znate da kada sam govorila o tim gostima nisam mislila na predstavnike ni Rusije, ni Kine. Oni svakako uvažavaju naše poštovanje gde god su i svako ko ih pozove u goste, što se toga tiče, u tom delu naša podrška.Što se tiče procenata, koliko je ko imao procenata, znate, mogli ste vi da se u zanosu zabrojite, da Vučiću izračunate i 102% i uopšte nije važno koliko ko ima procenata.Sećam se ja dobro kada je i Vučić i još neki koji danas sede tu, kada su upoređivali neke zloglasne istorijske ličnosti sa nekima koji su tada osvajali veliki broj glasova. Naravno, ja to ne želim da kažem, ali 99,9% glasova Vučić da je dobio, to mu ne daje za pravo da se na ovaj način meša u rad Vlade.Lepo sam objasnila po Ustavu i zakonu šta on može i šta je mogao kao predsednik države. To što vi njega slušate, to je vaš vaš izbor, ali on ne sme to da demonstrira, ne može to tako bahato da pokazuje - evo, ja znam ko će biti ministar, evo, ja znam koja je će biti ministarstva. Baš briga šta kaže onaj koga je odredio za mandatara, baš ga briga šta kažete vi koji ćete glasati za to i ja govorim o tome, o nadležnosti predsednika države, a o procentima ćemo neki drugi put, posle narednih izbora. Hvala.

ja prvi put čujem da je neko ko je na izborima osvojio 56% glasova ne sme da se bavi politikom i da ne sme da iznosi političke stavove i da zato ako je predsednik Republike ne sme da iznese svoje mišljenje o tome kako bi Vlada trebala da funkcioniše i da iznese svoje mišljenje o tome da li u toj Vladi mesto svoje treba da nađu i ministri za zaštitu životne sredine i za evropske integracije.Predsednik Republike predstavlja zemlju, odnosno predstavlja Republiku Srbiju u zemlji i inostranstvu. Dakle, predstavlja Republiku Srbiju i u zemlji. Predstavljanje Republike Srbije u zemlji ni na koji način ne ograničava predsednika Republike da se bavi politikom, jer on je par ekselans politička ličnost. On ima čak veći stepen političkog legitimiteta u odnosu čak i na narodne poslanike, jer smo svi mi izabrani sa nekih lista, a on je izabran po imenu i prezimenu.Dakle, u političkoj teoriji je nezabeleženo da nekome oduzimate pravo da se bavi politikom, da kaže da će biti saveznik Vlade, da iznese svoje mišljenje o tome kakvu bi politiku Vlada trebala da vodi, a na izborima je osvojio apsolutnu većinu glasova. to je nešto što ne postoji nigde u svetu.Ja sam već danas navodio primer. Aktuelni francuski predsednik je osvojio čini mi se nekih 32% , 33% glasova. Iza njega je kandidat koji je osvojio 24% glasova. Svi francuski mediji su objavili da je to istorijska pobeda Emanuela Makrona. Ovde Vučić maltene čovek ne sme ni da kaže da je osvojio 56% glasova. Samo u Srbiji nije bitno koliko si osvojio procenata glasova. Samo u Srbiji je to jedan nevažan podatak, a i te kako je važan. Veću političku težinu, veći stepen političkog legitimiteta ima onaj koji je osvojio 56% glasova, nego onaj koji je osvojio 1%, 2% , 4%, 5% ili 16%.Aleksandar Vučić se nije ponašao, koliko ja vidim, bahato ni prema kome. Saslušao je mišljenje svih koji su hteli da dođu u predsedništvo da sa njim razgovaraju. Kada je konstatovao da postoji većina za izbor nove Vlade, on je mandat za sastav Vlade poverio gospođi Ani Brnabić i onda je krenula hajka na Aleksandra Vučića i onda je krenula hajka na Anu Brnabić. Mi smatramo da je to jedna hajka koja je potpuno bespotrebna, da je ona politički krajnje nekorektna. U Srbiji se u stvari vodi od strane određenih političkih stranaka, ali od političkih stranaka manje, zato što su nejake i slabe, ali više od strane pojedinih medija, ista politika kakva se vodi u SAD prema Donaldu Trampu. Tamo čoveku ne daju da diše. Čovek je pobedio na izborima i dan danas ga ubeđuju da je on u stvari na izborima izgubio. Ista je situacija i ovde u Srbiji. Aleksandar Vučić je osvojio 56% glasova i dan danas ga ubeđuju – ne, ti si u stvari izgubio izbore, pobedili smo mi koji smo osvojili 1%, 2%, 4% itd. Ista vam je situacija i u Americi. Kakav god da je Donald Tramp, oko njegovog vrata se stegla jedna medijska hobotnica koja čoveku ne da da diše i koja ga ubeđuje da on u stvari nije predsednik SAD i da je samo pitanje dana kada će sa te funkcije da siđe.Mi

u skladu sa Ustavom Republike Srbije, poverio gospođi Ani Brnabić i mi ćemo sledeće nedelje u Narodnoj skupštini imati raspravu o tome kakva Vlada treba da bude, kakav je njen program i kakav je njen sastav.Ali, ja prvi put čujem da postoji država u kojoj predsednik Republike osvoji 56% glasova i onda mu se kaže – e, sad ti idi u muzej voštanih figura, ne smeš ni jednu jedinu reč da progovoriš o politici, ne smeš ni jednu jedinu reč da progovoriš o politici Vlade, iako si deo izvršne vlasti, jer mi po Ustavu imamo bicefalnu izvršnu vlast, jednu granu izvršne vlasti čini predsednik Republike, drugu granu čini Vlada, ali to što si osvojio 56% glasova, šta se to nas tiče, idi u muzej, ne smeš da progovoriš ni jednu jedinu reč ni o Narodnoj skupštini, ni o Vladi i sram te bilo što si organizovao svečani prijem u Palati Srbija, i sram te bilo što su na svečani prijem došli i Dimitrij Rogozin i potpredsednik Svekineskog nacionalnog kongresa, što su došli svi predsednici republika, odnosno predsednici vlada od Slovenije do Makedonije.Ovde jedan genije kaže jutros – bila su samo dva predsednika. Ja sam ih na svoje oči video tri. Video sam Boruta Pahora, video sam predsednicu Hrvatske i video sam predsednika Makedonije Đorđa Ivanova. To su tri. Evo, Marijan Rističević kaže da smo videli Dodika. To je četvrti. Jesmo li videli Izetbegovića, Marijane? Dakle, videli smo sve lidere iz regiona.Ako to ne shvata neko da je to poruka Srbiji da vodi ispravnu i dobru politiku, da je zemlje u Evropi i svetu uvažavaju, da smo slobodna i nezavisna zemlja, da nismo ničija kolonija, da vodimo samo jednu, srpsku politiku, da ne sedimo ni na dve, ni na tri stolice, nego na jednoj, srpskoj stolici, onda to zaista mogu da izgovore samo ljudi koji, ja mislim, su ili politički zlonamerni prema Aleksandru Vučiću, što donekle mogu da razumem, ili imaju odbojnost prema svojoj rođenoj zemlji, što zaista ne mogu da razumem.Ovo što je juče Aleksandru Vučiću pošlo za rukom, pa to je uspeh svih građana Srbije. To je uspeh svih nas. To je uspeh i za vas koji se tome podsmevate, jer i vi živite u ovoj zemlji.Na kraju krajeva, vi koji govorite o Aleksandru Vučiću kao diktatoru, vi koji govorite o Aleksandru Vučiću kao o bahatom čoveku, danas sam slušao jednog jednog poslanika, verovatno je hteo da me isprovocira, ili ne znam ni ja šta da uradi, došao vam je, kaže, zamenik generalnog sekretara NATO pakta, vi mu polažete račune, došao je gazda da vidi svoje delo itd, a a taj isti Aleksandar Vučić je prvi predsednik Vlade u novijoj srpskoj istoriji koji je javno rekao da Vlada Srbije nije DHL, da Vlada Srbije nije Fedeks, pa da malo prima pakete iz Haškog tribunala, a malo da ih vraća. I uzeo je u zaštitu

I onda se pojave u Narodnoj skupštini i kažu – evo, došao je zamenik generalnog sekretara NATO pakta da mu Aleksandar Vučić, kaže, položi račun.Pa, znate šta, pa kako vas bre nije sramota? Kako vas nije sramota? Neviđene pritiske je taj čovek trpeo i trpi ih i dan danas, ali neće da isporuči tri građanina Republike Srbije za koje smatra da nisu krivi. Mogu da se zovu ovako ili onako. I onda pošaljete vašeg, ne znam šta je, kandidat za gradonačelnika Beograda, u Narodnu skupštinu da kaže da je Aleksandar Vučić zapadni plaćenik i da je juče polagao račune zameniku generalnog sekretara NATO pakta.Ja tu vrstu, kako da vam kažem, nečovečnog, neljudskog, nekorektnog odnosa prema Aleksandru Vučiću zaista ne ne mogu da razumem. Ako vas je iko uzeo u zaštitu, pa sećate se šta su radili prethodni predsednici Vlada? Uhapse čoveka u Beogradu, izvuku ga iz bolesničke postelje, navuku mu neko odelo, pošalju ga preko Drine i kažu – uhapsila ga policija Republike Srpske.

predsednik Vlade Republike Srbije od kako funkcioniše Haški tribunal koji je rekao da Haški tribunal krši elementarna pravila međunarodnog prava i koji je rekao – neću da isporučim tri građanina Srbije zato što je sud rekao da nema pravnih uslova za isporučivanje.(Vjerica

kaže?)Znate vi dobro, gospođo Radeta, kakva je uloga Aleksandra Vučića. Na kraju krajeva, pa ja sam vas ovde viđao po hodnicima kako ga vučete za rukav i pitate ga da li ste sigurni u Srbiji.Dakle,

Radeta, daću vam po Poslovniku, ali pre toga da vas obavestim da sam sednicu prekinuo u skladu sa članom 112. Poslovnika, da ne bi, kažem vam to vas da mi ne dobacujete. Daću vam po Poslovniku, tražili ste, ali vam unapred kažem, molim vas da me saslušate, da sam sednicu prekinuo u skladu sa članom 112. Poslovnika da ne bi tok sednice otišao tamo gde ne treba i da ovo postane lični obračun. Budite sigurni da ću sve institute, instrumente iz Poslovnika da koristim bez obzira iz koje političke stranke bude bilo kršenja Poslovnika i kakvu god političku funkciju i bilo šta drugo ima u ovoj Skupštini.Izvolite po Poslovniku. niste dozvolili repliku. Direktno me je prozvao i rekao da sam vukla Vučića za rukav, da sam ga molila da me ne pošalje u Hag. Sram ga bilo, a i vas što mi niste dali repliku. Slobodno mi izrecite opomenu. Ja ne bih zamolila Vučića život da mi od njega zavisi, a ne Haški tribunal.Mene štiti, gospodine Arsiću, ne Aleksandar Vučić, nego zakon i pravosnažno rešenje Višeg suda u Beogradu. To je moja zaštita. Ja sam se uredno odazvala pozivu suda, uredno dala izjavu, sačekala rešenje, sačekala pravosnažnost i i odluka je bila takva da nema pravnog osnova za naše izručivanje, kao što smo i sami znali da nema pravnog osnova. Ako je neko mislio da će ostaviti utisak u javnosti sad nešto Aleksandra Vučića, ne znam ni ja, u kakvom svetlu predstavim, ne treba meni zaštita Aleksandra Vučića i ne treba nikom od srpskih radikala. Ovo je zaista nedopustivo što ste dozvolili. **Veroljub Samo da odgovorim, koleginice Radeta. Kada sam video kuda ide tok sednice, ja sam prekinuo gospodina Martinovića i nije došlo do kršenja Poslovnika.

javila?)Nemojte. Iznervirali ste se, Vjerice. Vidite kako je drugim poslanicima kada im kažem nešto što im se ne dopada.

Gojković, niste bili u sali, a da ste bili vi biste sigurno, kao iskusan pravnik i predsednik Skupštine, prekinuli gospodina Martinovića, jer ste sami rekli da se držite istih aršina za sve, ja verujem u to, kada je zloupotrebio svoje pravo kao ovlašćeni predstavnik zakona koji je na dnevnom redu da, kako vi rekoste sada, ode malo šire, ali to je takvo degutantno

To nije bilo. Bilo je 103. Ovo je neposredno učinjena povreda od strane onoga ko vas je zamenjivao u predsedavanju.Dakle, ova Skupština ne može da se koristi, gospođo Gojković, i predsedavajući mora o tome da vodi računa za

što se govore grube neistine kada je u pitanju tačka o kojoj mi danas razgovaramo, što predsedavajući nije opomenuo onoga ko je to zloupotrebio da u Srbiji ne postoji predsednički sistem vlasti, da ovo nisu SAD, da da postoji član 112. Ustava. Taj isti neko koji ništa ne zna je trebao da kaže da li su on ili gospođa Obradović izgovorili ime Ana Brnabić, jer su bili kao predstavnici najveće političke stranke na konsultacijama, a ne da se vrši zamena teza, da se zloupotrebljava ovo dragoceno vreme, da se maltretiraju na izvestan način narodni poslanici zbog neukosti, neznanja i bezobrazluka Aleksandra Martinovića. Smatrate da ste sada dovoljno izvređali poslanika Martinovića, pa onda da nastavimo dalje.Što se tiče, molim vas, nemojte to da radite,

vaše kvalifikacije da je neko govorio da li imamo ili nemamo predsednički sistem itd, molim vas da jednako budete osetljivi i na neistine

poslanik da predloži izmene Zakona o ministarstvima, nego da je to trebala da uradi Ana Brnabić. Kao što znate, ne može to da uradi tehnička Vlada, niti ministar koji se bavi u tehničkoj Vladi, niti to može da uradi mandatar. Nije moje da ispravljam diskusiju uvaženog poslanika Miljana Damjanovića, iako nije znao ništa o tome što je govorio, ali je govorio. To je njegovo pravo. Znači, nije vladao materijom uopšte, tako nemojte ni vi da smatrate da je povreda Poslovnika ako Martinović govori

Javljam se na osnovu prvog stava člana 107. Zaista je povređeno dostojanstvo Narodne skupštine i ne radi se o tome što ste vi malo pre govorili Nataši Jovanović, da li neki poslanik poznaje materiju ili ne poznaje. Poslanik može da govori na način na koji misli da treba da govori i ne može snositi posledice za to, ali iznositi neistine je zaista grubo vređanje dostojanstva mene kao narodnog poslanika, a naravno i cele Narodne skupštine.Moralo se reagovati ne kada se dozvolilo da se iznesu sve one neistine i nije isto ne poznavati zakon i reći meni da sam ja vukla za rukav Aleksandra Vučića da ga nešto molim. To je zaista nešto što je apsolutno nedopustivo. Nisam se ja iznervirala, kao što ste mi rekli malo pre. Nemam razloga da budem nervozna, ali ne želim da mi se kaže nešto što ja ne bih uradila ni u svom najvećem ludilo. Hvala. Hvala.

Poštovana predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, kao član poslaničke grupe

konstatacijom da je vrlo korisno da imamo ove izmene i kroz ove izmene dobijemo dva ministarstva, koja su veoma značajna, i preko potrebna za budući rad Vlade, a to je ministarstvo za evropske integracije i ministarstvo za zaštitu životne sredine.Srbija je već u dobrom jeku, da tako kažem, i u procesu evrointegracija, već je uzet zamah i dosta toga je već urađeno, i svakako da

ovom ministarstvu i smatram da je ono veoma, veoma neophodno. Ipak, smatram da ovi poslovi, koji se tiču zaštite životne sredine, su dobro i kvalitetno urađeni u proteklom periodu, u okviru Ministarstva energetike, koje je ranije vodila ministarka Mihajlović.Takođe, je dosta urađeno i za vreme mandata ministarke Snežane Bogosavljević Bošković, tada je ovaj deo bio pri Ministarstvu za poljoprivredu.

od 19 strukturnih projekata značajnih za životnu sredinu, a koji su finansirani sredstvima EU i sufinansirani iz budžeta Republike Srbije,

smatram, da je jedan iskorak napred učinjen ovim predlogom da se uvede posebno ministarstvo. Mi kao poslanička grupa podržavamo, jer smatramo da u okviru posebnog ministarstva ova pitanja, značajna u najširem smislu, mogu kvalitetnije da se obave.Životna sredina predstavlja sveobuhvatan resurs za normalno funkcionisanje i budućnost civilizacije. Zapravo, samo u punom kapacitetu i bogatstvu živog sveta i biološke raznovrsnosti čovek kao posebna vrsta može dugoročno da nađe svoj održivi opstanak i budućnost.Antropotcentristički pristup po kome je čovek apsolutni gospodar prirode, i gospodar nad florom i faunom i nad prirodom, je poguban za čoveka i njegovu budućnost, ali i za opstanak i trajanje života na zemlji.Takođe, reći da je očuvanje životne sredine globalno pitanje, pitanje broj jedan, par ekselans, koje postaje aktuelno i zbog činjenice da je već dosta negativnog učinjeno od strane čoveka na prirodu i na uslove života, a to znači da je učinio mnogo i protivu sebe.Inače, u političkom pogledu valja istaći činjenicu da životna sredina predstavlja jednu od najširih i najzahtevnijih oblasti na putu pridruživanja Srbije EU. Zaštiti životne sredine posvećeno je posebno Poglavlje 27, koje podrazumeva harmonizaciju nacionalnog zakonodavstva sa osnovnim ciljevima politike životne sredine u EU. Uticaj čoveka na životnu sredinu nikada nije bio intenzivniji, obuhvatniji i dalekosežniji. Budućnost naše planete, što znači ukupan živi svet, kao i sama ljudska civilizacija, praktično zavise od čovekovih međuodnosa sa prirodom.Danas brojnost svetskog stanovništva, uz rapidno smanjenje zaliha priordnih resursa, nagomilavanje zagađivača, dramatično upozoravaju na ozbiljnost nastalog stanja.Samo istupanje iz Pariskog sporazuma, nedavno smo to imali prilike da pratimo, svakako zabrinjava i čini se da nema dovoljno svesti, niti promišljanja, o tome koliko je ovo važno.Mnoga

je važno reći da u globalnim akcijama očuvanja biološke raznovrsnosti razmatra se, ne samo njen fundamentalni značaj, već i njene estetske, kulturne, etičke i duhovne vrednosti za prošlost, sadašnjost i budućnost ljudi i broj naučnika i filozofa se bavi ovim pitanjem. Vredno je pomenuti profesora sa Harvarda, Edvarda Vilsona, koji smatra da postoji značajna psihološka relacija u odnosu na potrebu očuvanja prirode i raznovrsnosti u živom svetu. Najbolji primer za ovo što profesor tvrdi, jesu iskrene misli i reči indijanskog poglavice Sjetla, koji je uputio američkom predsedniku Frenku Pirsu 1854. godine, na ponudu predsednika da se otkupi zemlja Indijanaca na kojoj su oni živeli.Reći ću i ovo, da, zapravo, čovek u toku svoje evolucije je iznikao i stasao u savršenom skladu biološke raznovrsnosti, što je bio savršen ambijent za njegov evolutivni domet koji je on danas dostigao.

ne za razvoj jedne države i jednog društva, kao što je Srbija, koja je mala zemlja, već i, uopšte, za opstanak života na zemlji.Iz tog razloga ističem da je ovo veoma značajno, globalno, pitanje, a takođe ću reći svoje mišljenje, to mislim da nije neka velika mudrost, ali mislim da je velika istina, da Evropska zajednica, odnosno unija, kao skup država, ima najrazvijeniju legislativu, odnosno zakonodavstvo u ovoj oblasti, a čini se i sve po potrebi očuvanja životne životne sredine.Koliko je to važno, završiću, takođe, jednom izjavom i jednim stavom, i jednom misli, profesora sa Harvarda, profesora Edvarda Vilsona, koje sam i ranije, jednom prilikom u Skupštini ovde istakao, a mislim da je vredno ovde istaći.On hipotetički kaže

da bi on posmatrajući i analizirajući nas ovde na zemlji zaključio da je tamo, dakle da je na zemlji dominanta jedna vrsta u srednjoj fazi svog sopstvenog uništenja. Iz tih razloga, svakako je važno produbiti svest o tome koliki je značaj životne sredine, ali u sklopu onoga što je globalni pokret na planu očuvanja životne sredine i zato ovo pitanje, ova tema i ovaj problem u kontekstu izbora nove Vlade zaslužuje svakako da nova Vlada u svom sastavu ima ministarstvo za očuvanje životne sredine.

pred nama je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima, treći po redu u ovom petogodišnjem ciklusu i mi smo ovde, na neki način, u svođenju računa za petogodišnju odgovornosti vlasti vaše većine, vaše koalicije koja se nije menjala u ovom periodu, ali očigledno da su se menjali pristupi i da je ta potreba da se tri puta menja Zakon o ministarstvima ili lutanje, ili nedoslednost ili nedovoljno sistema u tom radu.Nema potrebe da vi nas ubeđujete kako je potrebno uvesti ključne promene kroz ovaj zakon, a to je formiranje novih ministarstava, ministarstvo za zaštitu životne sredine i ministarstvo za evropske integracije. Nema potrebe zbog toga što je koleginica Gordana Čomić već govorila - pa pre tri godine u ovoj istoj Skupštini upravo vama je predložen amandman za formiranje ministarstva za zaštitu životne sredine. Tada ste ga odbili, niste ga prihvatili. Evo, posle tri godine priznajete da ste napravili grešku i izlazite sa novim predlogom, potpuno istim koji smo kao DS i gospođa Gordana Čomić predlagali.Dakle, to jeste potvrda, jer bih ja voleo da je ova vaša odluka izraz svesti o potrebi rešavanja ključnih stvari u kojima svi mi pojedinci i građani Srbije ne bi smeli da imamo različito mišljenje u svesti i potrebi rešavanja ekoloških problema u Srbiji, jer dišemo isti vazduh, pijemo istu vodu. Dakle, potrebno je naći tačku u kojoj možemo da razgovaramo na jedan civilizovan i pristojan način.Zaštita životne sredine je odgovornost i očekujem odgovore u tom smislu - imali ste odgovornost, zašto to niste uradili? Mi ćemo odgovoriti – pa dobro, devedesete godine su godine prosperiteta u EU, najvećih evropskih fondova, kada su mogli biti iskorišćeni i kada su zemlje u tranziciji, pre svega centralne i istočne Evrope, koristile te fondove i rešavale ključne civilizacijske problem, propustili smo ih tada. Napravili smo propuste i 2000-ih godina. Pet godina nema ključnih iskoraka, a ja želim da govorim o tome na koji način svi mi možemo kao pojedinci da doprinesemo svesti o tome koliko je potrebno rešavati ovaj problem.Dakle, imamo Vinču i neke kolege su pominjali - evo gori smetlište, kažu ne deponije, nego smetlište na Vični. Udišemo zajedno taj isti vazduh, svi zajedno imamo taj problem, imaju naša deca, i ne samo Beograd, nego i ostali gradovi koji nemaju rešene komunalne deponije. Dakle, možemo da se složimo oko toga da je to jedan od ključnih izazova – rešiti komunalne deponije, rešiti sisteme za prečišćavanje otpadnih voda. Jer, ako znamo da jedina tri grada na Dunavu u Evropi nemaju sisteme za prečišćavanje otpadnih voda, a to su Novi Sad, Beograd i Smederevo, govori o tome kakav je naš odnos prema vodama, i ne samo prema vodama, nego i zemljištu koje te vode natapaju i onome što se nama kasnije vraća kroz hranu i probleme koje imamo u smislu održivosti čitave nacije i našeg zdravlja nacije.Dakle, možemo da se složimo oko toga da to jesu teme o kojima treba ozbiljno razgovarati na način da svako od nas da dovoljno doprinosa da bismo to kroz jačanje i kapaciteta lokalnih samouprava, kroz rad ministarstva za zaštitu životne sredine i ministra koji će imati dovoljno snage i dovoljno podrške, ali pre svega kroz potrebno jačanje svesti da su to teme koje nisu samo pitanje zdravlja pojedinaca, nego i moguća razvojna šansa. Dakle, to je prosto moguće uraditi zbog toga što će ta sredstva obezbediti kontinuitet u realizaciji tako važnih kapitalnih projekata koji se ne rade za godinu dana, ne rade se za dve godine, ne rade se za četiri, nego prevazilaze ciklus, demokratski ciklus svake izabrane i lokalne i centralne vlasti.Na ovakav način, evo imamo dokaze, pet godina je iza vaše vlasti za vaše odgovornosti, kada podvučemo crtu ne možete da se pohvalite rezultatima, onako kako ne mogu da se pohvale ni prethodne vlade, ali mislim da je izuzetno važno preskočiti te cikluse od godinu dana, dve godine, četiri godine i obezbediti kontinuitet u realizaciji projekata, oko čega ne bi smeli da se sporimo. Dakle, toliko na temu ekologije, važnosti za formiranje ministarstva za zaštitu životne sredine.Koleginica Nataša Vučković je govorila o našim predlozima i razmišljanjima vezanim za ministarstvo za evropske integracije, a ja ću govoriti, pošto nemam puno vremena, govoriću nešto na temu druge važne oblasti koju nosi ovaj Predlog zakona o izmenama Zakona o ministarstvima, a to je prenos nadležnosti u kontroli javnih preduzeća sa Ministarstva privrede na… Dakle, ovde je nama dostavljen predlog da se u delokrugu Ministarstva privrede prenosi odgovornost na Ministarstvo rudarstva i energetike u kontroli javnih preduzeća, pre svega EPS-a i „Srbijagasa“. Tu govorimo o toj vrsti doslednosti u kojoj smo pre tri godine imali izmeštanje te odgovornosti iz Ministarstva finansija na Ministarstvo privrede. Sada sa Ministarstva privrede prelazimo na Ministarstvo za rudarstvo i energetiku i to se radi isključivo o EPS-u i o „Srbijagasu“.Dakle, niko nije pomenuo argument koji se ovde vidi, a ja bih voleo da predlagač da nešto više detalja vezanih za tu našu odgovornost, posebno u procesu evropskih integracija, za razdvajanje kontrole različitih ministarstava nad operatorima koji se bave infrastrukturom. Dakle, ako govorimo o primeru EPS-a

argumentovaniji odgovor upravo na to pitanje zbog čega se izdvajaju i isključivo odgovornosti za EPS i „Srbijagas“, zbog čega se ta vrsta odgovornosti ne prenosi i vezano za ostala javna preduzeća.Još jedno važno pitanje je i prenos nadležnosti vezanih za propise za privatno javno partnerstvo, za koncesiju. Sa Ministarstva telekomunikacija, o tome nismo čuli ni reči, se prenosi na Ministarstvo privrede. Dakle, očigledno je da ova pojedinačna rešenja, nedosledna, u proteklih pet godina tri puta menjana sa različitim nadležnostima, očigledno se prilagođavaju potrebama političke koalicije koja pregovara o mogućnosti da da nadležnosti pojedinim ministrima u ovim pregovorima. Dakle, jasno je da je ovo…

Nije floskula, nego se suštinska politika Dveri ne slaže sa izmenama Zakona o ministarstvima. Smatramo da su ove izmene ekonomski štetne i politički nepotrebne u današnjoj situaciji.Mi smo danas imali prilike ovde da čujemo od mnogih poslanika da je Srbija zemlja koja ima najbolju ekonomsku saradnju sa zemljama Evropske unije. Sa neke strane, to je tačno i to je istina, po pitanju brojki.Ali, ja postavljam pitanje i narodnim poslanicima i građanima Srbije koliko je godina unazad energije, finansijskih sredstava, ulagano u saradnju sa zemljama EU i koje su dobiti za srpsku privredu? Osim što smo im predali tržište, osim što smo otvorili granice za uvoz strane robe, mi nikakve druge koristi nismo imali.Postavljamo pitanje Vladi Republike Srbije – dokle se stiglo u formiranju kancelarije za saradnju sa Ruskom Federacijom?U srpskoj politici jedno se priča a drugo se radi. Predstavnici vladajuće koalicije su deklarativno za saradnju sa Rusijom i Kinom i za otvaranje istočnog tržišta. Međutim, u praksi se jako malo uradilo da ta saradnja postane bolja, da postane efikasnija. Ja ću vam samo reći po pitanju poljoprivrede i agroindustrije, da sva ona obećanja koja slušamo od 2014. godine kada je bio predsednik Rusije Vladimir Putin se nisu ostvarila. Ne želim ovde da glumim velikog Rusofila, sigurno ima i dosta ljudi narodnih poslanika vladajuće stranke, a pogotovo birača, koji su za tesniju saradnju sa Rusijom, ali, konkretne stvari na ovom polju se nisu ništa popravile.Smatram da je formiranje ministarstva za evropske integracije apsolutno bespotrebno, ekonomski štetno i da nema smisla formiranje tog ministarstva kad smo ovde čuli nekoliko perjanica vladajuće koalicije koji su izjavili da ni oni sami ne veruju i nisu sigurni da će Srbija ući u EU.Zato EU.Zato postavljam pitanje ovde – zašto vladajuća koalicija obmanjuje narod, zašto ulaže u neke stvari koje su nepotrebne za srpsku privredu, za srpsku poljoprivredu i zašto teži ka tome i na taj način Republiku Srbiju, njenu privredu i ekonomiju dovodi u jedno stanje isključivosti, gde smo mi sada trenutno okrenuti i ulažemo samo u saradnju sa zemljama EU. Pričam prvenstveno po pitanju ekonomije, po pitanju agroindustrije.Možda će se uskoro na geopolitičkoj sceni doživeti određene stvari, koje će usloviti to da mi budemo izloženi momentu kada nećemo moći da se organizujemo za brži i bolji izvoz srpskih proizvoda na istočno tržište. Imali smo prilike već nekoliko godina da postanemo članovi i da uđemo u pregovore sa Evroazijskim ekonomskim savezom, ali ništa nismo uradili. Po pitanju otvaranja distributivnog centra u Moskvi, ništa nije urađeno. Ovo su vam samo konkretni dokazi. O ovome je govorio i predsednik Privredne komore Srbije, gospodin Miloš Bugarin, koji za vreme svog mandata nije uspeo da otvori distributivni centar za srpske proizvode u Moskvi.Zato pozivan i narodne poslanike i građane Srbije da ne veruju u priču o ekonomskoj saradnji sa Evropskom unijom, da je ta saradnja štetna po srpsku privredu, da možda sada i sa otvaranjem Poglavlja 29 srpska Vlada bude primorana da ukine da ukine bescarinsku saradnju sa Rusijom i da će uskoro i građani Srbije i narodni poslanici biti u prilici da vide kako će nas Evropska unija stisnuti uz zid po pitanju saradnje sa Rusijom, prvenstveno ekonomske saradnje. O tome smo mogli čuti u ovome domu pre nekoliko dana, kada su bili predstavnici Parlamentarne skupštine NATO-a, koji su se posebno interesovali za saradnju sa Rusijom, koji su se posebno interesovali za bescarinski izvoz srpske robe u Rusiju i koji su sami u svom izveštaju, ko je imao prilike da pročita taj izveštaj Parlamentarne skupštine NATO-a, rekli da Evropska unija nema nameru da proširuje na zapadni Balkan svoje članstvo.Zato ovom prilikom ponavljam da je ministarstvo za ekonomske integracije apsolutni promašaj, da od toga nikakve koristi neće imati ni srpska poljoprivreda, ni srpska privreda. Mi smo samo u proteklih dve i po godine uložili i dali stranim investitorima 860 miliona evra. Zato danas srpski malinari u južnoj Srbiji nemaju hladnjače, zato su uslovljeni da za 80 dinara prodaju malinu, baš zbog toga što smo svu svoju energiju zadnjih 17 godina ulagali u strane investitore, u saradnju sa zemljama koje ovde dolaze da nam uzmu tržište i koje ovde gledaju prvenstveno svoj lični interes. Hvala vam. **Maja Gojković** Vladimir Orlić. **Vladimir Orlić** Hvala lepo.Dobro, postavljaju se pitanja, pa onda i da pružimo neki odgovor.Dakle, opet se čulo ovde ono isto i toliko već isprano koja je korist što se laže narod da ima koristi, što se ne kaže da nema? Meni je, na primer, konstantno povećanje ne samo uvoza, već i izvoza očigledna korist. Mislim da to svako može da razume. Možda grešim, možda ja precenjujem nekoga ko je narodni poslanik, kao što sam i ja, što očekujem da razume, da je, recimo, to što se otvaraju dodatni prostori za povećan izvoz iz ove zemlje korisno za ovu zemlju. Možda očekujem previše.Druga stvar, ovo je sad već, moram da priznam, malo komplikovanije. To da uvoz nije nužno loš, i to je takođe istina. Šta je dobro kod, recimo, mogućnosti da se povoljnije uvozi? Dobro je što onaj krajnji korisnik, onaj potrošač, kako se takođe kaže, a to će biti u ovom slučaju građani Srbije, može da bira pa da svoj novac potroši za ono što mu je odgovarajućeg kvaliteta, a prihvatljivije. Nisu uvoz i izvoz bauci sa ne znam koje planete. To su jednostavne stvari. pospešuje i jedno i drugo i kada se smanjuje razlika, upravo to mi radimo kada poslujemo sa zemljama Evropske unije. To je za zemlju dobro, to je za zemlju korisno.Jel za zemlju dobro i korisno kada, recimo, tri milijarde dobije iz tog smera? Ja mislim da jeste. Jel za zemlju dobro i korisno kada investitore dobija iz tog smera, pa zbog toga neki ljudi ovde dobijaju posao? Ja opet mislim da jeste. Ali vrhunac demagogije, zaista vrhunac, je rečenica da se samo formalno ili tobože, kako je već rečeno, sarađuje sa Rusijom i Kinom. i Kinom. Jel možda figurativno Železara u Smederevu? Jel 5.000 obezbeđenih radnih mesta koja su bila pod velikim znakom pitanja samo tobože i figurativno? Ovde su obezbeđene sudbine ljudi. To je obezbeđeno 5.000 porodica, to funkcioniše danas i posluje bolje nego što je poslovalo i ima povećanja. Ko ovo ne razume, neće da razume, a možda i ne može.

Spominjana su raznorazna nerešena ubistva u poslednjih 17 godina, spominjani su projekti zaštite životne sredine za koje su nenamenski trošena sredstva, za sve to je optuživana prethodna vlast.Međutim, isto tako bi mogli pričati i o Savamali, mogli bi pričati i o pogibiji časnih oficira naše vojske u slučaju helikoptera od kojih su neki moji sugrađani, očevi vrhunskih sportista ove zemlje reprezentativaca. Mogli bi raspodeljivati grehove svih prethodnih vlasti, mogli bi se tako vratiti do 88. i 8. sednice i Jogurt revolucije, recimo, u mom Novom Sadu.Spominjan je dijalog o ustanim promenama, pri čemu nijednog trenutka nije rečeno o kakvim se ustavnim promenama priča, da li se priča o erdoganizaciji Srbije ili o nečemu drugom.Sve to naravno nije na dnevnom redu. Na dnevnom redu je izmena Zakona o ministarstvima, gde se u očekivanju nove Vlade i ekspozea mandatarke, radi reorganizacija nekoliko ministarstava i određene preraspodele nadležnosti i niko nas neće uveriti da nije u pitanju prosta preraspodela moći unutar koalicionih partnera vladajuće većine i prosta trgovina uticajem koji će koalicioni partneri vladajuće većine imati u budućoj Vladi.Formira se ministarstvo za evropske integracije, gasi se Kancelarija za evropske integracije. Razlog? Obaveze proistekle iz evropskih integracija. Koje obaveze? U obrazloženju nema detalja.Formira detalja.Formira se ministarstvo za zaštitu životne sredine, izdvajanjem iz Ministarstva poljoprivrede. Razlog? Obaveze proistekle iz evropskih integracija. Koje obaveze? Obrazloženje opet ne daje detalje.Ovo nije prvi put da se evropske integracije koriste kao kamuflaža za sve i svašta, a da se njihova suština građanima ne objašnjava, već se umesto toga vrši tabloidno spoljnopolitičko sluđivanje građana.Nadalje, građana.Nadalje, prenose se nadležnosti u trouglu Ministarstva trgovine, Ministarstva energetike i Ministarstva privrede. Gde Ministarstvo privrede nešto dobija, a Ministarstvo energetike prenosi nadzor, zapravo prenosi nadležnost nad donošenjem određenih akata u domenu rada energetskih preduzeća. I ovo je obrazloženo evropskim integracijama, pa su i one, osnovano sumnjam, ovde iskorišćene kao kamuflaža za nešto drugo.Neobično je, o tome je kolega u ranijoj raspravi govorio, da kod prenošenja nadležnosti za energetska preduzeća na Ministarstvo energetike, reč „nadzor“ je izostala iz nekih razloga. Pretpostavljamo da će nadzor onda spasti na odredbe Zakona o javnim preduzećima i mehanizme koji su tamo predviđeni, ali da će biti izmešteni iz ministarstava i Vlade Republike Srbije.Imamo dva nova ministarstva i smatramo da se to kosi sa onim što nam je pre nešto više od godinu dana ovde obrazlagano kao revolucionarni ekspoze, kao revolucionarna Vlada koja će čudo u Srbiju doneti, da bi nakon toga tadašnji mandatar, a doskorašnji premijer pobegao u predizbornu kampanju i na mesto predsednika, da bi sa te funkcije mogao mirno, bez ikakve političke odgovornosti za rad Vlade Srbije da se i dalje za sve pita, ali da praktično ni za šta ne bude odgovoran i da sve to posmatra u miru sa Andrićevog venca.Evropske integracije se ne mogu koristiti kao izgovor i kao kamuflaža u šturim obrazloženjima predloga zakonskih akata. Evropske integracije su vladavina prava, a vladavina prava je poštovanje zakona i Ustava i to su stvari koje treba da leže u srcima svih nas ako zaista mislimo da sprovedemo takve stvari, a ne samo da budu mrtvo slovo na papiru.Konačno, još jedna sitna ,ali po meni, ne manje bitna stvar. Nema ni reči u obrazloženju o tome zašto se gasi Direkcija za elektronsku upravu. Bukvalno ni reči. To je nešto što je bilo u nadležnosti doskorašnje, odnosno još uvek tehničke ministarke lokalne samouprave, koja je buduća mandatarka i znajući i brojeve poslaničke u Skupštini, verovatno i buduća premijerka.Zašto se ta direkcija gasi? Da li mislimo da smo u pogledu elektronske uprave uradili sve poslove koje smo planirali i da smo dostigli vrh? Možda bi o tome mogli da odete i da popričate sa građanima koji stoje u redovima i čekaju zdravstvene knjižice i vozačke dozvole. Neka vam oni kažu. Hvala vam.

pobegao sa funkcije predsednika Vlade, i kaže – otišao na funkciju predsednika Republike. Niti je on pobegao sa funkcije predsednika Vlade, niti je otišao na funkciju predsednika Republike, nego je izabran za predsednika Republike sa skoro 56% podrške građana Republike Srbije.Ono sa čim vi imate problem, ne samo vi iz vaše poslaničke grupe, generalno iz svih poslaničkih grupa koje su opozicija, to je što vi ne možete da se dogovorite sami sa sobom šta vi u stvari hoćete. Pre nego što su raspisani predsednički izbori, horski ste se utrkivali ko će glasnije da kaže kako Aleksandar Vučić ne sme da izađe na crtu svima od vas, pa ne sme da izađe na crtu Vojislavu Šešelju, pa ne sme da izađe na crtu Saši Jankoviću, pa ne sme da izađe na crtu Vuku Jeremiću, pa ne sme ovom, pa ne sme onom. Čovek kaže – dobro, evo ja ću da izađem na crtu. I izađe na crtu i sve vas pobedi, ali sve zajedno vas pobedi. Vaš predsednički kandidat, gospodine koji ste maločas govorili, je osvojio manje glasova nego što je bilo nevažećih listića na izborima 2. aprila.Ovaj jedan drugi predsednički kandidat je pobedio, tako bar on kaže, iako je osvojio 2,2% glasova, ali je pobedio i ja mu čestitam na toj pobedi, kao što sam mu čestitao 2016. godine kada je pobedio za Narodnu skupštinu Republike Srbije osvojivši ravno 5% glasova i tada je pobedio. Doduše i on i njegove kolege ostale su nam dužne da objasne da li su za to da Vranje, Leskovac i Niš budu u sastavu Republike Srbije ili Republike Bugarske, ali valjda ćemo dočekati i taj dan da nam odgovore na to pitanje. Ali, vama nešto hoću da kažem, vama koji govorite o tome šta je vladavina prava.To su danas pričali i pojedini poslanici iz DS-a. To pričate godinu dana zato što drugih tema nemate.Siniša Mali zaista je jedan od najuspešniji gradonačelnika u istoriji Beograda. Nikada više gradilišta u Beogradu nije bilo, nego za mandara Siniše Malog. Jedina tema kojom se vi bavite u vezi Siniše Malog je - Savamala. Pojam vladavine prava je sinonim za Savamalu. Kaže dok se ne rasvetli slučaj Savamale nema vladavine prava u Srbije.Jel smem ja nešto da kažem na tu temu, po informacijama koje ja kao narodni poslanik imam? Pošto vi stalno postavljate pitanja, a očekujete da mi iz SNS odgovorimo. Hajde ja vas nešto da pitam – da li je istina da je vlasnik tih nelegalnih objekata u Hercegovačkoj ulici, izvesni Vlada Marković? Pitam sve vas iz opozicije koji godinu dana vodite kampanju protiv Sinišu Malog? Polako, nemojte da se nervirate. Samo polako. Sad ja vas pitam jel tačno da je vlasnih tih, mislim nelegalni vlasnik, pošto su to nekretnine koje nisu izgrađene u skladu sa građevinskom dozvolom. Dakle, da li je taj nelegalni vlasnih, tih nelegalnih objekata

li je tačno da je taj čovek bio član Demokratske stranke, da je te objekte u Hercegovačkoj ulici svojevremeno nelegalno izdavao raznim preduzećima i firmama iz Beograda i, naravno, veliki parking prostor i uzimao ogromne sume novca ne plaćajući državi porez, ne plaćajući takse, ne plaćajući bilo kakve dažbine koje po zakonu moraju da se plaćaju? Da li je to vladavina prava? Ja mislim da nije, a vi mi odgovorite da li jeste ili nije.Dalje, pričate o vladavini prava. Kažite mi da li je vladavina prava kada stečajni upravnik sam sa sobom i svojom ženom zaključi ugovor o pružanju knjigovodstvenih usluga u 14, 15 ili 18 društvenih preduzeća u kojima je stečajni upravnik. Da li je to vladavina prava? Da li je vladavina prava Poslaniče Obradoviću, niste bili danas tu i nemojte da vičete sada, jer vama se niko ni ne obraća, nego se obraća prethodnom govorniku.(Boško

kada ste stečajni upravnik u 15 firmi i onda u svih tih 15 firmi imate zaključen ugovor kao stečajni upravnik sam sa sobom i sa svojom ženom o pružanju knjigovodstvenih usluga? Da li je to vladavina prava? je vladavina prava kada upropastite BIP, pa onda BIP zaključi ugovor o pružanju nekih medijskih usluga, odnosno o primanju medijskih usluga od firme čiji je formalno vlasnik žena jednog vašeg kolege narodnog poslanika? Da li je to vladavina prava? Ja mislim da nije.Dakle, kada govorite o vladavini prava, znate, to je jedna prilično komplikovana materija. Vladavina prava ne svodi se na to – hajde da linčujemo Aleksandra Vučića i Sinišu Malog.Hajde malo dublje da zagrebemo oko te Savamale. Ja da vam pravo kažem, nisam se mnogo interesovao za tu Savumalu dok vi niste tu aferu potegli, pa kada sam malo počeo da čeprkam po toj aferi, a tu neki nelegalni objekti, vlasnik neki Vlada Marković iz Demokratske stranke, izdaje parking prostor, izdaje kancelarije, ne plaća porez i onda vidim zašto vas to žulja. Gde god su pare, a neko dirne u vaše pare, vi dignete halabuku. Sada je država Srbija najgora država na svetu zato što su porušene tri nelegalno podignute barake u Hercegovačkoj ulici, ali nije nikakav problem kada sami sa sobom zaključite ugovor o pružanju knjigovodstvenih usluga. To je super. To je evropski, to je demokratski. Tu nema nikakvih problema.Kada preklapate tenkove, to je super, to je demokratski, to je evropski, a kada nabavljate, kada dobijete na poklon od Ruske Federacije, to govorim zbog ovih velikih rusofila, kada dobijete na poklon od Vladimira Putina šest migova 29, 30 oklopnih vozila i 30 transportera, odnosno tenkova, onda ste najgori čovek na svetu, onda ste izdajnik, onda služite NATO paktu, a kada primate u Narodnu skupštinu poslanike bugarske partije koji otvoreno kažu da su delovi Srbije zapadna bugarska pokrajina, onda ste najveći Srbi na svetu.LJudi, svetu.LJudi, vi ste hteli da potpuno izokrenete političku stvarnost u Srbiji. Vama dati vlast, vi da vodite državu, za 24 sata Srbije ne bi bilo. Ovaj bi pola Srbije dao Bugarskoj, ovaj bi celu srpsku privredu poklonio svojoj ženi i ništa od nas ne bi ostalo.

predsednik Narodne skupštine kada predsedava sednici ako želi da učestvuje u pretresu prepušta predsedavanje jednom od potpredsednika.Mi ovde čitav dan trpimo iživljavanje pre svega predlagača koji zloupotrebljava svoje vreme i govori šta god želi, a sve to uz vašu saglasnost. Vi s druge strane zloupotrebljavate govornicu.Sigurno znate da nije viteški udarati vezanog nekog, a to što vi radite sa govornice sve vreme u ovom sazivu upravo tako izgleda. Izgovarate šta vam je želja, pravite raznorazne insinuacije i vređate, jer ako nekom kažete da ne zna šta priča, a sedi ovde i predstavlja narod, to pre svega ne može biti tačno i nikako nije u redu.Ja

Ne možete da iskoristite priliku da ono što niste danas rekli, pa ćete sada da kažete.Ja razumem da hoćete da branite predsednika vaše partije i to je normalno i logično.

Neko mora? To su moji roditelji propustili očigledno da urade i ja ću nešto naučiti od vaše poslaničke grupe. To nije nikakav problem.Mi u Novom Sadu znamo da saslušamo ljude i kada ih ne razumemo, a nisam vas ništa razumela šta ste hteli da kažete – da vezujem vašeg predsednika i da ga udaram? Ne znam, nisam zaista razumela. Niti vezujem vašeg predsednika poslaničke grupe, niti ga udaram. Rekla sam da ne može da viče i da dobacuje. Ušao je u salu i ne zna o čemu se tu radi.Niko se ne iživljava, uvažena poslanice. Ovo je poslanički predlog zakona. Poslanik je ovlašćeni predlagač i on danas ima pravo, a i obavezu da odgovara na ono što iznose poslanici u toku diskusije, a najmanje je bilo govora danas o zakonu, morate priznati, ali teško vam je da priznate bilo šta. Toga sam i ja povrede Poslovnika, reda radi ste naveli član 27, kao i svi ostali, ali to je takođe vaše pravo, te ćemo glasati ako insistirate o povredi člana

Izvolite. **Vladimir Đurić** Najpre se zahvaljujem predsedavajućoj i nadam se da je ovo naznaka dobre prakse, pošto je prethodni govornik jako vodio računa da u svom izlaganju ne proizvede osnov za repliku, pa je, nabrajući predsedničke kandidate na predsedničkim izborima, namerno preskočio da imenuje jedinog predsedničkog kandidata koji je u sali da ne bi proizveo pravo na repliku, ali predsedavajuća je osetila i rekla da se prethodni govornik obraća meni, što predstavlja osnov za repliku, tako da ovo je dug poštovanja Poslovnika i ja to pozdravljam.Malopre ste rekli da mi iz Novog Sada umemo da saslušamo i kada ne razumemo i to je je lepo.Prethodni govornik je u nedostatku argumenata koje bi atribuirao nama spominjao neke grehove nekih drugih stranaka i nekih drugih vlasti. Ja ne znam da je bilo ko iz „Dosta je bilo“ pretakao tenkove, menjao nacionalnost, proglašavao se ovim ili onim, Vlahom ili ne znam šta, da bi ušao u Skupštinu.Što se tiče stečajeva i supruga koje su vodile knjige, o tome je temeljno odgovoreno u seriji replika na jednoj od prethodnih sednica i proizvedeni su jako dobri snimci koji kruže internetom i ljudi vole da ih gledaju, zaista. Ali, pošto će i kolega Radulović u replici dovoljno o tome govoriti, ja ću se zaustaviti na ovoj konstataciji.Tako da, što se tiče Savamale,

a vi ćete Savamalu dobiti u izveštaju EU o napretku i moraćete to rešiti pre ili kasnije. Hvala

što je običaj, u nedostatku argumenata kreće se ka neistinama, skretanju sa teme. Tema je Zakon o ministarstvima. Naravno, vladajuća većina ne ume o tome da razgovara, pa pokušava da lažno optuži ljude.Građanima sam već objasnio i prošli put kada smo imali sličnu diskusiju da moja supruga nije ni dinar dobila u stečajevima, pošto bi to pravnik vrsan morao to da zna, očigledno ne zna. Stečajni sudija odobrava sve troškove, odobravaju se svi ugovori, odbor poverilaca to radi. Ja sam, naravno, ponosan na sve lopove koje sam isterao iz tih preduzeća, zaštitio imovinu, štitio prava radnika, tako da me ovakve optužbe zaista ne dotiču.Što se BIP-a tiče, BIP je upropastio SNS, odnosno vodio ga je SNS i upropastio ga je SNS, a dok sam ja bio u ministarstvu, dok sam ja bio ministar, ni jedan takav ugovor nije potpisan. Šta je bilo posle, to je zaista pitanje za I dok smo uvodili red u javnim preduzećima, terali ih da rade lične karte, sprečavali sve štetne ugovore, onaj ko je sprečavao sve to je upravo današnji predsednik države, i dalje je, nažalost, predsednik SNS, čime krši Ustav naše zemlje.Tako da, ono što mogu građani lepo da vide vide iz svih ovih izlaganja, kad god argumentovano krenete o temi, onome šta je na dnevnom redu, pređu u izmišljanje, u konstrukcije, u laži i to je, naravno, samo izraz velike slabosti, nesposobnosti da se iznesu sa argumentima koji se postavljaju u raspravi. Hvala vam.

Hvala, predsedavajuća.Dakle, ja razumem da vodeći ljudi SNS imaju problem sa predstavnicima Dveri zato što mi govorimo ono sa čime će većina

EU.To što vi sada namećete nekakvo ministarstvo za evropske integracije, to što nas već pet godina vodite pogubnim putem Srbije u EU po svaku nacionalnu, državnu i ekonomsku cenu, to što ste spremni da na tom putu žrtvujete i KiM, to što ste spremni da rasprodajete naša prirodna i privredna bogatstva, da nas vodite u NATO, da sarađujete sa MMF-om i radite sve što vam MMF nalaže, od smanjenja plata i penzija do rasprodaje naših prirodnih i privrednih bogatstava, to je vaša politika.Moja je obaveza kao opozicije da vas podsećam da postoji drugačija politika, politika koja brine o nacionalnim i državnim interesima, politika koja ne služi EU i NATO paktu i MMF-u kao vi, politika koja nije ucenjena da je došla na vlast, pa mora da vrati te dugove onima koji su ih doveli na vlast.Ja znam da to vas boli. Ja znam da je vama neprijatno kad vas podsetim na te činjenice da vi dugujete nekome dolazak na vlast. Znam da vam je neprijatno kad vam kažem da vam je politika ista kao politika DS i LDP.

Dobili ste repliku. Znate li šta znači replika? Odgovoriti na ono što je vama upućeno, a vi niste odgovorili na osnovno ono zbog čega ste i dobili repliku, a to je da odgovorite zašto

inače ne bi dobili repliku. Moram da vam objasnim. Ne bi dobili repliku. Dobija se replika zbog konkretne stvari, a ne da se omogući da vi ponavljate nešto što je bilo

velike snage od koliko beše, 1,4%, jel isteralo do 1,4%? Da, velike nešto kao ispod broja nevažećih listića. Jel dotle stiglo? Svaka čast. To je bez ikakve dvojbe velika snaga, nešto ubedljivija, naravno, odmah u produžetku, što se kaže, samo red pored, 2,2 ili 2,20 i nešto i to je tek velika snaga, strašna snaga je u pitanju.Sa nekim tako snažnim kada se nađemo u duelu, ja ne znam kako se mi uopšte snalazimo. Sigurno ti klipovi koji kruže, neko je rekao da mu nešto kruži ovde, sigurno i oni pokazuju sve ovo o čemu mi pričamo danas, da je neko zloupotrebljavao položaj da bi se lično okoristio, baš kao što je, između ostalog, zloupotrebljavao i budžetski novac, da bi se opet lično okoristio, pri tom mislim na one velike i snažne koji su npr. budžetski novac za kampanju prebacivali sebi u džep. Ali, hajde što su to radili, mi ne očekujemo bolje ponašanje, nego što su to radili tako providno i besmisleno, smešno, sami sebi iznajmljivali grejalicu. možete da zamislite da neko to uradi? Sam sebi iznajmljuje grejalicu i pri tom još obrazlaže, objašnjava da je to potpuno u redu i normalno.Što se tiče onih koji ne znaju nijednog glasača SNS koji voli ovo ili ono, ruku na srce, nije to jedina stvar koju taj neko ne zna. Podugačak je spisak stvari koje taj neko ne zna, ali ako priča o MMF, NATO paktu, Svetskoj banci,

se više ne govori ovde o srpstvu i Srbiji i srpskom nacionalnom interesu od strane onih kojima je vrhunac međunarodne saradnje… **Maja Gojković** Hvala.Idemo Hvala.Idemo dalje.Meni je na spisku sada stvarno Miladin Ševarlić.Jeste li se vi menjali sa Marijom Janjušević?Nemate repliku. Ja sam vas pomenula onako figurativno,

**Ljupka Mihajlovska** Hvala.Verujem da se svi u ovoj sali sećate, tj. nadam se, a sigurna sam da se građanke i građani Srbije sećaju da smo mi nešto manje od pre godinu dana birali ovde Vladu tu Vladu i strukturu ministarstava predlagala je ista ova većinska ekipa, da tako kažem, odnosno većinska stranka zajedno sa svojim koalicionim partnerima.Ono što je ostalo nejasno jeste šta se to promenilo u proteklih godinu dana, te ste vi došli do zaključka i predlagač i svi potpisnici, zajedno sa predlagačem, da su nam neophodna dva nova ministarstva. Pa ste nam dali ovde neka obrazloženja i mene stvarno ta obrazloženja fasciniraju, evo već godinu dana i, kada je reč o hitnosti postupaka i o donošenju zakona, ona su, u najblažu ruku rečeno, nedovoljna i prilično laička.Evo ovde, recimo, za ministarstvo zaštite životne sredine, kaže, predlaže se, imajući u vidu značaj koji očuvanje i zaštita životne sredine imaju kada je u pitanju kvalitet života građana i njihovo zdravlje. Zar kvalitet života građana i njihovo zdravlje nije trebalo unapređivati i pre godinu dana? To ste mogli da pitate, ako ste nekada razgovarali sa ljudima koji žive u Pančevu ili u Boru, a u proteklom periodu i sa stanovnicima Vinče, Palilule, Voždovca, Zvezdare, koji se suočavaju sa isparavanjima sa deponije u Vinči i udišu izuzetno toksične materije.Takođe, ovde imamo obrazloženje i za osnivanje ministarstva za evropske integracije, kaže, predlaže se usled značajno većih obaveza i obima poslova u procesu pridruživanja EU, u odnosu na ranije postojeće. Nešto nisam primetila da se rapidno približavamo procesu evropskih integracija, niti da se otvaraju nekom munjevitom brzinom poglavlja, a i ona poglavlja koja su otvorena i resori koji se tiču tih poglavlja, nisam primetila da se neki značajan napredak dešava. Jedino što smo uočili, zapravo, jeste da se povećao ucenjivački potencijal koalicionog partnera i mi zaključujemo da i formiranje ova dva ministarstva, zapravo, potiče iz toga da se ti apetiti zadovolje.Takođe, precizno se ovde definiše šta je u čijem posedu, pa se tako u predlogu za izmenu delokruga Ministarstva privrede sve ono što se odnosi na sva javna preduzeća izuzima, kada je reč o preduzećima koja se bave električnom energijom, odnosno prirodnim gasom.Interesantno je da niko nije primetio da postoji potreba za ministarstvom za ljudska i manjinska prava, a za šta, recimo, Pokret Dosta je bilo smatra da jeste. Imamo situaciju da nacionalni saveti nacionalnih manjinskih zajednica su prepušteni sami sebi, da izgledaju, otprilike, kao neka privatna privatna vlasništva, gde jedna osoba ili nekoliko osoba raspolaže budžetima tih nacionalnih saveta, a pripadnici tih manjina najčešće ni ne znaju čemu služe ti projekti, kakvi su ciljevi i ishodi prilikom realizacije tih projekata na koje se novac troši. Takođe i ugrožene grupe koje su prepuštene, nažalost, Ministarstvu rada u ovom sastavu, mi imamo situaciju da i dalje i u Izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije trpimo velike kritike kada je reč o položaju u kom se nalaze ljudi koji žive u ustanovama, što socijalne, što zdravstvene zaštite, ti ljudi, maltene, trpe torturu. Nekako, mi smatramo da, naravno, ova dva ministarstva verovatno jesu važna, ali da je daleko važnije ministarstvo za ljudska i manjinska prava.Na kraju, zaista cenim da je potpuno cinično to što ste u naveli da nisu potrebna dodatna budžetska sredstva za postojanje ova dva ministarstva i, recimo, pravdate ministarstvo za evropske integracije tako što će se Kancelarija za evropske integracije pretvoriti u ministarstvo. Ja sam gledala organizacionu šemu te kancelarije. Tamo ne postoji ministar, ministar, ne postoje pomoćnici ministra, ne postoji državni sekretar itd. i moje pitanje je da li ćemo se mi suočiti uskoro sa rebalansom budžeta ovde u Skupštini Republike Srbije, budući da u budžetu za 2017. godinu ova dva ministarstva nisu predviđena. Hvala. Vesović. **Dragan Vesović** Dakle, ovo je četvrta Vlada u kojoj će na ovaj ili onaj način učestvovati gospodin predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Bio je p.p.v, pa je bio premijer, pa opet premijer, sada je predsednik.Zašto to kažem? Kažem što mi nije jasno zašto u Predlogu ovog zakona sada odjednom imamo dva ministarstva, odjednom se pokušava objasniti da je to mnogo dobro, da je to neophodno, a prethodna tri puta to ili nismo znali ili nismo videli. Zato ja ova dva ministarstva zovem ministarstvom dugova. Prvo ministarstvo, ne treba biti mnogo pametan, videćemo ko će dobiti to ministarstvo, koja politička opcija, duguje se koalicionom partneru, a drugo ministarstvo se duguje EU.Ne tako davno, 2012. godine kada je SNS bila nova na političkoj sceni, na mnogim televizijskim nastupima imao sam prilike da sedim i da diskutujem u emisijama sa predstavnicima SNS. Tada smo

Vuk Mićunović Hamzi od Nikšića kaže – ja se rva i tada i sada, i Bogu hvala nisam prodao dušu u tuđina. Razmislite zašto sada ovo radite, zašto ove predloge koji su dobri… Ministarstvo za ekologiju je neophodno, ovo drugo nam ne treba. Čuli smo od tri visokopozicionirana predstavnika SNS da su rekli da ne znaju kada će, ako će i da li će, tim redom, Srbija ući u EU. Ne bih spominjao imena da ne bih povlačio replike.Dakle, ovo nam nije ni potrebno. Razmislimo zašto neki drugi predlozi koji su nam možda u ovom momentu mnogo potrebniji ne mogu da nađu

jedan deo poslova koji je obavljala jedna kancelarija od toga napravi ministarstvo i da se iz jednog ministarstva jedna oblast izvadi i postavi kao dodatno ministarstvo. Tako da od 16 dobijemo 18. To je tema današnje rasprave, ništa više od toga. Ni rezultati rada jednog ministarstva, ni istorijski uspesi, ni rezultati na izborima. Ništa od ovoga danas nije tema, a o tome smo ceo dan slušali.Zakon se donosi po hitnom postupku. Ova skupštinska rasprava je zakazana po hitnom postupku, pri čemu je skupštinska rasprava, koja je počela danas u 10.00 časova, zakazana dan ranije u 09.10 časova. Znači, 24 sata i 50 minuta pre ove skupštinske rasprave. Znači, skupštinska rasprava zakazana je po hitnom postupku.

dan objavljivanja u „Službenom glasniku“. Jedna neverovatna hitnost za ovakav jedan zakon. Znači, Skupština po hitnom postupku i sam zakon po hitnom postupku i stupanje na snagu po hitnom postupku. Sada bi bilo nekako za očekivati da pročitamo u zakonu obrazloženje – a zašto ovako hitan postupak, hitna hitnost za sve ove stvari koje se predlažu?Inače, kao što znamo, vladajuća većina je na vlasti pet godina i odjednom se javlja neverovatna hitnost oko ovog zakona. Kaže ovako – za finansijska sredstva za sprovođenje zakona, kaže predlagač, a predlagač je uvaženi kolega Aleksandar Martinović, za sprovođenje predloženog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije. To znači da, nakon ove reorganizacije, sve ono što je bilo planirano budžetom ranije će ostati i sada i da ova reorganizacija znači da nestaje Kancelarija za odnose sa EU, da se ona gasi, verovatno će se ugasiti ministar bez portfelja koji je zadužen za evrointegracije i, umesto toga, pravi se novo ministarstvo koje isti budžet nasleđuje i praktično se tu ništa neće promeniti.Isto tako, kada govorimo o zaštiti životne sredine, što je naravno jako važna tema, to je bilo u Ministarstvu poljoprivrede, od toga se formira novo ministarstvo, posebno ministarstvo, i nikakva druga budžetska sredstva neće biti potrebna, što znači da isti ljudi koji su radili taj posao ranije, će ga raditi i dalje i za jednu i za drugu od ove dve važne oblasti.Onda kaže razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku, i ovde se predlagač zaista pomučio da nam objasni koji su to razlozi, zašto ovo radimo po ovako hitnom postupku. Kaže razlozi za donošenje predloženog zakona po hitnom postupku sadržani su u potrebi da se spreče štetne posledice po rad organa i organizacija, imajući u vidu da je ocenjeno da bi osnivanje ministarstva zaštite životne sredine i ministarstva za evropske integracije u znatnoj meri doprinelo unapređenju društvenih odnosa, ni manje ni više, u oblastima za koje se ta dva ministarstva obrazuju, kao i efikasnijem radu državne uprave. Ovo je obrazloženje.Onda se nameću neka logična pitanja, ako je ovo obrazloženje, pošto će očigledno, kako predlagač kaže, nastupiti neke štetne posledice ako hitno ne uspostavimo ova ministarstva, pitanje je koje štetne posledice, i koliko ih je nastupilo u prethodnih pet godina dok nismo imali ova dva Ovde se kaže da u ovih nekoliko dana, koliko je ušteđeno, da po hitnom postupku se ovo desi, jer sprečićemo neke negativne posledice po narod.Onda se postavlja pitanje, kaže, da bi ovo doprinelo u znatnoj meri unapređenju društvenih odnosa. Ni reči kakvom unapređenju, kojih društvenih odnosa, u kojim oblastima i kako će doprineti efikasnijem radu državne uprave, ni jedna reč. Samo praktično jedno šturo obrazloženje koje vređa inteligenciju poslanika.Zatim kaže – razlozi zbog kojih se predlaže da zakon stupi na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“. Za građane koji gledaju, zakoni stupaju na snagu osam dana nakon objavljivanja u „Službenom glasniku“, za ove se predlaže da da isti dan, kada se objave, stupe na snagu. Pa kaže – predlaže se da zakon stupi na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku RS“ da bi se što pre stekli uslovi za početak rada ministarstava, jer je ocenjeno da bi to u znatnoj meri doprinelo unapređenju društvenih odnosa u oblastima za koje se ta dva ministarstva obrazuju, kao i efikasnijem radu državne uprave.Ponovo ko je ocenio, na osnovu kojih merila je ocenio i kako će u znatnoj meri doprineti ovo unapređenju društvenih odnosa kada novih sredstava nema, isti ljudi u državnoj upravi, koji su obavljali ove poslove, će nastaviti da ih obavljaju i dalje, samo ćemo imati dva nova ministra. Kako mi se čini, ovo je zaista vređanje zdravog razuma i poslanika, a i građana Srbije.Jedna suštinska izmena ovde, pošto ova reorganizacije je praktično samo formiranje dva nova ministarstva i, praktično, namirenje koalicionih dogovora,

Predložene su izmene zakona po hitnom postupku, najhitnijem do sada, ne samo izmene zakona, nego je predloženo i da zakon stupi na snagu hitno. I ova sednica Skupštine je zakazana hitno, sa obrazloženjima koja zaista su ispod svakog nivoa. Moraću još jednom da pročitam razloge za donošenje zakona.Razlozi za donošenje predloženog zakona po hitnom postupku sadržani su u potrebi da se spreče štetne posledice po rad organa i organizacija, imajući u vidu da je ocenjeno da bi osnivanje ministarstva zaštite životne sredine i ministarstva za evropske integracije u znatnoj meri doprinelo unapređenju društvenih odnosa u oblastima za koja se ta dva ministarstva obrazuju, kao i efikasnijem radu državne uprave.Ovo nam je napisao predlagač, poslanik Aleksandar Martinović i onda naravno, pošto, zaista, obrazloženja su nešto što ne bi smelo ovako da se donosi, pošto su lišena svakog smisla, jer govoriti da je ocenjeno, bez da se kaže ko je i kako ocenio, na osnovu kojih pokazatelja, unapređenje društvenih odnosa, bez da se pomene o kojem se radi i praktično da će sprečiti neke štetne posledice, ovih nekoliko dana koliko ćemo uštedeti na hitnom postupku. Zaboravlja se da pet godina već nemamo ova dva ministarstva i očekujemo zaista da nam neko objasni, a koje su to štetne posledice u pet godina nastupale.Naravno, pošto ovakav zakon, sa ovakvim obrazloženjem, nije za podržati, očigledno je da se sa nama slažu i predstavnici SNS. I sam gospodin Aleksandar Martinović, ali izgleda i gospodin Orlić Vladimir, jer kada su se prijavili za reč, u diskutovanju ovih zakona i gospodin Orlić Vladimir i gospodin Aleksandar dr Martinović su se prijavili kao neopredeljeni, što naravno podržavamo. Interesantno je da Aleksandar dr Martinović ne podržava sopstveni zakon, a ne bi ga ni ja podržao sa ovakvim obrazloženjima gde se praktično potpuno ignoriše ono što bi trebalo da bude dužnost predlagača zakona, da zaista obrazloži razloge zbog kojih se donosi zakon, da ne daje ovakva nesuvisla obrazloženja i da ne potrošimo, evo ceo dan, raspravljajući ni o čemu u pokušajima vređanja opozicije, o govoru o svemu osim o samom zakonu.O samom zakonu ni predlagači nemaju šta da kažu, što je vrlo jasno, a očigledno nemaju poverenje ni u sopstveni zakon koji su predložili. Da ponovim još jednom, gospodin Aleksandar dr Martinović i Orlić Vladimir iz poslaničke grupe SNS, su se prijavili da govore kao neopredeljeni za ovaj zakon.Što se tiče „Srbijagasa“ i EPS, interesantno je da se iz Ministarstva privrede, koje je u sadašnjem Zakonu o ministarstvima imalo ovu stavku – da Ministarstvo privrede određuje strateške ciljeve, unapređenje rada i poslovanja, nadzor i pripremu predloga akata o imenovanju i razrešenju organa upravljanja u svim javnim preduzećima. Sada se od toga izdvajaju samo javna preduzeća koja obavljaju delatnost proizvodnje i snabdevanja električnom energijom i prirodnim gasom, i prebacuju u Ministarstvo energetike, na žalost bez određivanja strateških ciljeva i unapređenja rada i poslovanja i nadzora, i samo sa pripremom predloga akata o imenovanju.Znači, ovaj deo teksta je izostavljen. Postoji Zakon o javnim preduzećima, koji takođe reguliše delom ovu materiju, međutim Zakon o ministarstvima bi morao jasno da kaže – nadležnosti ministarstava zbog čega je ovo izostavljeno. Za EPS i „Srbijagas“ je zaista pitanje za vladajuću većinu za koju nisu dali odgovor.Zašto ova ista odredba stoji i za Ministarstvo privrede, gde kaže da za sva javna preduzeća, osim za za snabdevanje električnom energijom i prirodnim gasom važi da Ministarstvo privrede određuje strateške ciljeve, unapređuje rad i poslovanje, i vrši nadzor, a samo za ova dva preduzeća unutar Ministarstva energetike ove odredbe ne važe.Znači, jedan na brzinu sklepan zakon, očigledno deo koalicionog dogovora. Malo je čudno, zaista, da ovde raspravljamo o ovim stvarima bez ikoga ko zaista bi trebao da bude predlagač ovih stvari, a to je mandatar zajedno sa svim zakonima. Ovo obrazloženje, kao još uvek nemamo Vladu, pa i ovaj zakon je trebao da sačeka tu raspravu, pa da unutar toga oni koji treba da vode Vladu u skladu sa ovim zakonima i obrazlažu ovo o čemu govorim.Da ponovim još jednom, obrazloženja koja dobijamo za hitnost postupka zaista vređaju inteligenciju i poslanika i građana Republike Srbije, jer se kaže ovde da se predlaže da zakon stupi na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“ da bi se što pre stekli uslovi za početak rada ova dva ministarstva, jer je ocenjeno, od koga nije rečeno, da bi to u znatnoj meri, u kojoj meri, kako je mereno niko nije kazao, doprinelo unapređenju društvenih odnosa, kojih odnosa i kakvom unapređenju, u oblastima za koja se ova dva ministarstva obrazuju.Interesantno je da nema nijedne reči o tome kako smo pet godina proveli bez ovih ministarstava i šta je u tom vremenu bilo sa društvenim odnosima koji su ostali, nažalost, neunapređeni, gde je bila neka šteta koja nije specificirana, gde nismo imali taj znatan doprinos u ovim oblastima. Očigledno je da se radi o jednom zaista nakaradno pisanom obrazloženju, koje nije htelo ništa da obrazloži, nego se ruga i poslanicima i građanima Republike Srbije. Jer, praktično uloga ove Skupštine je da vrši nadzor, a ne da kao protočni bojler propušta ovakve zakone. Tako da, nije ni čudo da poslanici Aleksandar dr Martinović, koji je predlagač ovog zakona, i Vladimir Orlić iz SNS sami ne podržavaju ovaj zakon, nego kažu da su neopredeljeni. Hvala na slušanju. **Maja Gojković**

Dakle, da svedemo stvar na apsurd.Dakle, da li će iko od ovog Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima imati štetu? Kako god, glasali vi za ili protiv, da li će štetu imati država, da li će štetu imati građani, da li će biti oštećen budžet Republike Srbije? Neće. Da li su potrebna neka dodatna finansijska sredstva iz budžeta da bi se uspostavila dva nova ministarstva? Nisu. Dakle, ovaj Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima državu ne košta ništa.Koliko ništa.Koliko je državu koštao Saša Radulović? Vidim da je u bekstvu, pobegao je. koštao je po prilici. Pre svega, Saša Radulović i njegovi poslovni partneri okupljeni u nekakvoj političkoj organizaciji „Dosta je bilo“ ojadili su Beogradsku industriju piva, slada i bezalkoholnih pića u restrukturiranju, tako što je BIP zaključio ugovor o pružanju konsultantskih usluga uz avansno plaćanje od 30% u ukupnoj vrednosti, odnosno taj avans je iznosio 690.000 dinara. Kaže – plaćanje izvršiti osam dana od prijema računa, ugovor je zaključen između BIP-a i firme „Pronet“ koju zastupa, kaže predsednica te firme - Sandra Savanović Stevanović. Ako se ne varam, to je supruga Aleksandra Stevanovića, poslanika DJB. Evo Evo ga ugovor o pružanju konsultantskih usluga između „Pronet“ Budimska 6, koga zastupa Sandra Savanović Stevanović, i AD Beogradska industrija piva, slada i bezalkoholnih pića Beograd u restrukturiranju. Dakle, Dakle, samo avans 690 hiljada dinara.Ovaj naš zakon ne košta ni jednog jedinog dinara, pa može da bude najgori na svetu. Ja mogu da budem najveća najveća neznalica, mogu da budem šta god hoćete, moj predlog zakona državu ne košta ništa.Saša Radulović je državu koštao jako puno.To mu je kuma, je li tako, Milimire? Tu se više, da budem iskren, ne zna ko je kome šta. Ja mislim da Sveti Petar više ne može da raščivija ko je tu ko kod Saše Radulovića, ko je kome kum, ko je čija žena, ko za koga krade. Jedino što im je bitno, to pare.Saša Radulović je, evo navešću ponovo da građani Srbije znaju o kakvoj ličnosti je reč, kaže - predlog potpisao Saša Radulović, uputio Agenciji za privatizaciju, poverenik stečajnog upravnika Saša Radulović u postupku stečaja dužnika društveno preduzeće Prva srpska fabrika šećera „Dimitrije Tucović“ 1898 Beograd, broj predmeta taj i taj. traži saglasnost na angažovanje „E-biznis servis“d.o.o iz Beograda, ulica Studentski trg 15/4, za pružanje knjigovodstvenih usluga, počev od 1. novembra 2009. godine do prestanka potrebe za angažovanjem. Onda tako imate u društvenom preduzeću Fabrika obuće „Moda“ Kovačica isto E-biznis servis, pa DPP Lune Milovanović Bavanište u likvidaciji isto E-biznis servis, pa onda opet društveno preduzeće Fabrika obuće „Moda“ Debeljača ponovo da se angažuje firma njegove žene i njegova sopstvena firma, pošto su suvlasnici u 50% E-biznis servis itd, Mislim da ima još jedna firma koju sam uspeo da pronađem, ponovo društveno poljoprivredno preduzeće Lune Milovanović iz Bavaništa, ponovo da se angažuje firma „E-biznis servis“ i takvih ugovora imate koliko hoćete.Dakle, Saša Radulović je, to je inače vladavina prava, to postoje verovatno u dobro uređenim i civilizovanim zemljama, to pričaju ovi koji nam godinu dana pune glavu o Savamaloj, kako je to čudo neviđeno koje se desilo u Srbiji, a čovek sam sa sobom kao stečajni upravnik i sa svojom suprugom zaključuje ugovor o pružanju knjigovodstvenih usluga. Onda kaže – ja sam spasao srpsku privredu. On je upropastio i ono malo srpske privrede koje smo isisali. On je pokušao da isisa i ono malo zdravog tkiva iz srpskih preduzeća tako što je novac ispumpavao iz tih preduzeća i prebacivao na račun sopstvene firme. Onaj ko je spasao srpsku Onaj ko je spasao srpsku privredu je u stvari Aleksandar Vučić, jer je Sašu Radulovića izjurio iz Vlade Republike Srbije.Da je Saša Radulović ostao ministar privrede, mi privrede u Srbiji više ne bi imali. Eto, takvi vode kampanju protiv Aleksandra Vučića. Kažu – idi u muzej voštanih figura iako su osvojio 56% glasova, ja koji sam osvojio 1,1% glasova, ja treba da se pitam, ja znam sve, razumem se i u stečajeve, razumem se i u privredu, u sve se razumem, to što nemam poverenje građana nije bitno, ali ti koji si osvojio 56% glasova, ti da ideš u muzej da te tamo zatvore i da ni jednu jedinu reč o politici ne kažeš. Takvu politiku zamišlja Saša Radulović. Na njegovu veliku žalost, takvu politiku ne zamišljaju građani Srbije, oni hoće da se Aleksandar Vučić i SNS pre svega pitaju o tome kakvu politiku Vlada Srbije će da vodi u naredne četiri godine. Borićemo se za onu politiku koja je vođena i dok je predsednik Vlade bio Aleksandar Vučić. Hvala. Poštovani, poniženi, obespravljeni i uvređeni građani Srbije, želim večeras, na kraju ove naše rasprave, što se tiče Srpskog pokreta „Dveri“, da kažem nekoliko reči u ime svih onih građana Srbije koji su protiv ulaska Srbije u EU. Po svim anketama njih je više od 40%.Takođe sam dužan da objasnim i drugim građanima Srbije zašto su Dveri protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju. Uostalom, ova vlast, kao i prethodna vlast, nikada nisu dozvolile referendum o tome da li građani Srbije uopšte žele u Evropsku uniju, ili ćete nas vi naterati na ulazak u EU zato što vi mislite da je to dobro za Srbiju?Ako ste toliko sigurni da je to dobro za Srbiju, zašto bežite od narodnog izjašnjavanja? Zašto ne dozvolite narodni referendum, pa neka se narod izjasni da li je za ulazak Srbije u EU ili nije? Da li je za ulazak Srbije po cenu nezavisnog Kosova? Da li je za ulazak Srbije u EU po niz drugih ustupaka, ucena i pritisaka na koje nas vi neprestano prisiljavate?Zašto vi uvodite ministarstvo za evropske integracije? Da biste prevarili građane Srbije. To nisu evropske integracije, to su vaše integracije, odnosno ulazak Srbije u EU po svaku cenu. Evropa je nešto drugo.

zemlje.Srpski pokret Dveri nema nikakav problem sa Evropom. Mi smo Srbi evropski, hrišćanski narod. Mi imamo problem sa Evropskom unijom.

Mi imamo problem da nas neko ekonomski izrabljuje, da nas ucenjuje, da nas pritiska, da nas maltretira. Mi ne podnosimo briselske komesare. Mi smo pobegli iz komunizma od jednih komesara, ne želimo danas da se vratimo novim, političkim, briselskim komesarima iz EU.Mi EU.Mi nemamo, odmah da se razumemo, ništa protiv evropskog ekonomskog prostora. Mi smatramo da treba ekonomski sarađivati sa svim zemljama u Evropi. Mi imamo protiv političkih integracija. Mi smo protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju kao političku uniju koja nas uslovljava na tom putu različitim ustupcima koje mi moramo da damo da bi nas oni primili u to vaše društvo. To je suština onoga o čemu ja vama ovde govorim.A vi ako ste toliko sigurni da je Evropska unija prava stvar, zašto je ne stavite konačno na neki referendum. Nećete građanima Srbije da kažete punu istinu, da je Evropska unija danas u finansijskoj krizi, u bezbednosnoj krizi, da je zahvatila ogromna migrantska kriza, da je Velika Britanija izašla iz EU, da je Island vratio kartu za ulazak u EU, da brojne zemlje, na čelu sa Mađarskom, kritikuju takav princip komesara koji će nama određivati kako ćemo mi živeti širom Evrope. Pa nećemo, kolege narodni poslanici iz vlasti. Nećemo da nam neko naređuje kako ćemo mi živeti u Srbiji.Mi smo slobodan, pravdoljubiv i hrabar narod, kome niko nikada nije mogao da naređuje. Neće moći ni vaši briselski komesari. Mi smo Srbi ponosan narod. Mi smo hrišćanski i evropski narod. Mi volimo Evropu, ali ne volimo Evropsku uniju i nikada nas nećete naterati da zavolimo Evropsku uniju koja nas je bombardovala, koja nam otima Kosovo i Metohiju, koja nas ucenjuje i ekonomski izrabljuje. Ne volimo Evropsku uniju, ne verujemo Evropskoj uniji, imamo pravo na to. Nas podržava u tom smislu 40% građana koji su protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju.I ono što je najvažnije – podržava nas i ogroman broj birača Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije koji su protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju. I vi to dobro znate i zato se toliko bunite i kukate kada vas suočimo sa ovom istinom. Znate da vaši birači nisu za EU. Znate da su to patriotski birači koji su protiv ucena iz Brisela.Vi hoćete da ih naterate. Vi hoćete da im promenite svest. Vi hoćete da ih prisilite da zavole onoga ko nas je bombardovao. Nećemo da pristanemo da volimo onoga ko nas je bombardovao, nećemo u Evropsku uniju koja nas ucenjuje. Hoćemo da budemo svoji, a ako već mislite da ste toliko u pravu, hajmo na referendum, pa neka se građani Srbije izjasne da li su za ulazak Srbije u EU ili ne, a ne da nam vi namećete ministarstva za evropske integracije. To nisu evropske integracije, to je briselski centralni komitet koji misli da može da nam naređuje kako ćemo mi u Srbiji živeti.Ne, mi ćemo se u Srbiji pitati, a ne Brisel, koji je vaš gazda i kome vi dugujete vaš dolazak na vlast kada ste izdali radikalsku ideologiju i prešli na stranu Zapada i

Srpske napredne stranke su rodoljubi i baš zato što su rodoljubi žele da žive u Srbiji, a ne žele da žive u Bugarskoj.I vi dragi građani vi dragi građani Vranja, Leskovca, Niša, Prokuplja, Vranjske banje, vi iz Pomoravlja, vi iz Bosilegrada, vi iz Dimitrovgrada, budite mirni, budite spokojni, i sutra i prekosutra i za narednih pet, 10 i 100 godina, živećete ne u Bugarskoj, nego ćete živeti u Srbiji, zato što je na izborima za predsednika Republike pobedio srpski patriota Aleksandar Vučić. Da je pobedio politički saveznik Ivana Pernara, da je pobedio politički saveznik onoga koji nosi vence ustašama u Blajburgu, da je pobedio onaj koji je u Narodnoj skupštini pre neki dan primio bugarske poslanike koji govore o prisajedinjenju zapadnih bugarskih pokrajina Republici Bugarskoj, koji govore o tome da delove Makedonije treba vratiti Bugarskoj, ja bih se brinuo za vašu budućnost. Ali je taj čovek na izborima osvojio svega nešto više od 2% glasova.Dok Aleksandar Vučić bude vodio Srbiju, mirno spavajte. I Niš i Vranje i Leskovac i Kosovska Mitrovica i svaki drugi grad i svaka druga opština i svako drugo selo u Srbiji biće i ostaće samo u Srbiji. Neće biti ni u Hrvatskoj, neće biti ni u velikoj Albaniji, a bogami neće biti ni u velikoj Bugarskoj.Ono što gospodin koji je, kažu, profesor srpskog jezika, ali izgleda da se u srpski jezik ne razume jer ima problem sa akcentima, to je sad očigledno, ja sam učio u osnovnoj školi, je li tako, profesore Atlagiću, da postoje četiri akcenta u srpskom jeziku – dugosilazni, dugouzlazni, kratkosilazni i kratkouzlazni. Ja sam tako učio. Možda je gospodin koji je govorio pre mene učio iz nekih drugih udžbenika, ali ja sam tako učio i učili su me kako se akcentuju reči u srpskom jeziku. Prvi put sam čuo u Narodnoj skupštini da je pravilno reći „bežite“, „govorite“ itd. To sam čuo od njega. Mislim da to nije ispravno, ali on je profesor srpskog jezika, izgleda da je on u pravu, a ne ja. Ali, nije sad to toliko bitno.Bitno je nešto drugo. On se čovek ubi da objasni kako on sarađuje sa partijama, kaže, koje su protiv Evropske unije. Ataka, ljudi, nije protiv Evropske unije. Ataka je deo vlasti u Bugarskoj. U koaliciji je sa partijom koja se zove GERB. GERB. Znate šta je to? To je skraćenica, ako se ne varam, od političke organizacije koja se zove Građani za evropski razvoj Bugarske, tako se zove partija. Je li tako?Evo šta kaže ovaj poslanik Atake u bugarskom parlamentu. Ne kaže on – ja sam protiv Bugarske u Evropskoj uniji, nego kaže Ataka smatra da je pitanje povratka zapadnih granica, odnosno da mora da se rešava pre pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Znači, Ataka kaže – može Srbija u Evropsku uniju, ali bez zapadnih bugarskih pokrajina u njenom sastavu. E, to vi niste rekli građanima Srbije. Dakle, Ataka jeste za ulazak Srbije u Evropsku uniju, kao što su bili i za ulazak Bugarske u Evropsku uniju, ali oni hoće da Srbija u Evropsku uniju uđe bez Vranja, bez Leskovca, bez Niša, bez Prokuplja, bez Aleksinca i svih drugih opština i gradova u tom delu Srbije, bez Pirota, naravno, Dimitrovgrada, Bosilegrada itd.Vi, doduše, možete da budete mirni. Čačak nije spominjao, ali, bogami, sve ove delove Srbije jeste. To je

ali Srbiju sa Nišem, Leskovcem, Vranjem, Aleksincem, Kosovskom Mitrovicom, Prištinom, Gračanicom, Štpcem, Gorom, sa Suboticom, Novim Sadom, Kragujevcem. Mi takvu Srbiju hoćemo u EU.Vi koji EU.Vi koji spočitavate, meni to radite ceo botovetni dan, jer izgleda ništa drugo ne umete da kažete. Ja sam bio, a ne vi, na sednici Centralne otadžbinske uprave Srpske radikalne stranke 11. septembra 2008. godine, kada je pročitano pismo Vojislava Šešelja iz Haškog tribunala u kome je stajalo zalažemo se za ulazak Srbije u EU, ali bez uslovljavanja i sa Kosovom i Metohijom kao sastavnim delom Republike Srbije. Kakvu sam ja sad to ideologiju promenio? Koga sam ja izdao? Mislim isto ono što sam mislio i 2008. godine, da Srbija treba da uđe u EU sa Kosovom i Metohijom, a vi kažete Srbija ne treba da uđe u EU, ali treba da izgubimo zapadne bugarske pokrajine i da ih poklonimo vašim prijateljima iz Atake. Ma, ne damo nijedan deo Republike Srbije nikome. To vam mora biti jasno. Ono što je srpsko, ostaće srpsko.Ne moramo nikad da uđemo u EU, ali će ostati i Niš, i Leskovac, i Kosovska Mitrovica u Srbiji. Neće biti ni delovi velike Bugarske, ni velike Albanije, kao što Srem nikada neće biti deo velike Hrvatske za koju se zalaže vaš veliki prijatelj Ivan Pernar.Inače, deda tog vašeg prijatelja izgovorio je skandalozne reči u Narodnoj skupštini Kraljevine SHS, pri tome uopšte ne želim da opravdavam čin Puniše Račića. On je za svoje delo, odnosno nedelo odgovarao, ali deda tog vašeg Pernara takođe se zvao Ivan. Znate šta je rekao Puniši Račiću kada je ovaj bio za govornicom? Da li znate vi, gospodine Vukadinoviću? Rekao je – hajde kažite vi, Srbi, koliko košta ta vaša krv prolivena na Solunskom frontu, da je mi Hrvati platimo zlatom i da je više ne spominjete koliko ste krvi prolili za stvaranje zajedničke države južnih Slovena? To je rekao deda Ivana Pernara i to Ivan Pernar i dalje misli.Dragi građani Srbije, mirno spavajte, Srbiju ne vodi ni Ivan Pernar, ni ovaj iz Atake, ni Boško Obradović koji ne zna akcente u srpskom jeziku. Srbiju vodi srpski patriota, domaćin, čovek koji je dobio podršku građana Srbije, Aleksandar Vučić.

Replika.)Nemojte, pa sve je jasno. Ne, ozbiljno mislim.Znači, po članu 96. vi ste iskoristili svoje pravo da kažete u preostalom vremenu šta ste mislili.Po članu 96, Aleksandar Martinović je rekao ono što je on smatrao da treba da kaže u svom vremenu.Sada da čujemo Đorđa Vukadinovića.(Boško nemate pravo na repliku. On je vas savršeno razumeo i vi njega.Znači, samo ako dođe do suštinskog nerazumevanja diskusije. Izvolite. se čudim što se kolega Obradović čudi, kao što se maločas čudio ili pre jedno pola sata-sat kolegama radikalima.Ja sam ovde pretpostavljam uz predlagača najviše vremena ove rasprave i nisam imao čast ni danas, niti u prethodnim slučajevima da dobijem bilo kakvurepliku, bilo kada, a bogami ni povredu Poslovnika. To je valjda sudbina opozicije ovde u srpskom političkom životu. Bilo je nekog perioda kada je bilo malo bolje, ne kažem da je bilo savršeno, ali kada je bilo malo bolje. Mislim da to nije dobro i to se uvek vrati kao bumerang vladajućoj većini. To se desilo, naravno, i vašim prethodnicima na vlasti.Bilo kako bilo, malo deluje bez veze sad posle ovih velikih reči o tome da se Srbija neće cepati, da će ostati očuvana i da neće Niš, Aleksinac i ne znam Srem otići iz Srbije. Da se sad vratimo na ove banalne i trivijalne teme kao što je Zakon o ministarstvima. Evo, ja ću pokušati u ovih par minuta da kažem još nešto na tu temu, odnosno da rezimiram stanovište i moje i mojih kolega iz našeg poslaničkog kluba.Dakle, kluba.Dakle, da, ministarstvo ekologije, odnosno za zaštitu životne sredine je potrebno, ali stoji činjenica da je pet godina ono bilo potrebno i posle pet godina su se kolege iz vlasti setile da ga uvedu i šta god mislili o Saši Raduloviću i njegovom pokretu, dakle, sve da je on ratni zločinac sa svim ovim primerima koji se vade prema potrebi, on je u jednoj stvari u pravu. U pravu je da nije bilo razloga za hitnost donošenja ovog zakona, pogotovo hitnost te vrste da mi sada ceo dan tu provedemo do sitnih sati i da će se sledeće nedelje, očigledno u zadnji čas, uz pucanj otkucavanja sata biti izglasana nova Vlada, odnosno novi mandatar sa članovima kada su bili izbori 2. aprila, znamo koliko je bilo vremena do tada, valjda je trebala vlast i kandidat za predsednika da zna ko će ga naslediti, trebala je vladajuća stranka da zna ko su im kandidati za predsednika, odnosno predsednika Vlade, a ne da se ovako pravi jedan šou i jedna drama i tamo kada za to nema razloga.Razumem nervozu. Jednim delom makar, mada mislim da ne bi trebalo da bude toliko u redovima kolega iz vlasti, ne zato što oni nemaju većinum naravno da imaju, ali je problem u tome što svi, koliko vas je 128, odnosno 150 i više, koliko će glasati za ovaj predlog Vlade, niko od njih, koju su pitani pre daset dana, niko od njih, siguran sam, pa nek se oni zapitaju, ne bi mislio, rekao i predložio da da gospođica Ana bude mandatar, odnosno predsednik Vlade, niti bi predložio, niti bi za nju glasao. To je predlog i to je izvor nelagode i nervoze.Isto

Aleksandar Vučić par nedelja ili par dana kritikuje i polemiše sa Briselom i ambasadorima zapadnim, podrška EU u Srbiji opadne dramatično. Kada on ponovo kaže neku lepu reč, onda podrška EU skoči i u Srbiji postoji među biračima SNS. To je tako.U

predstavu o političkim poslanicima koju su evroskeptici i protiv ulaska Srbije EU, kao da smo mi protiv toga da se investira u Srbiju, kao da smo protiv toga da se proteraju da se proteraju fabrike i firme i građani EU.O tome uopšte nije reč i to je nepotrebno unošenje panike i na neki način informisanje građana.

predložio referendum, umesto da pravimo ministarstvo zaevrointegracije, napravimo jedan opšti referendum gde ćemo izneti argumente za i protiv, a ne ovako od prilike gde predlagač, gospodin Martinović ima sve vreme ovog sveta, mi imam 2, 3, 7 minuta. To je ta naša situacija,

Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, postoji izreka koja glasi – lopovi i prevaranti želeće državne funkcije, a demokratija će im to dati. To je Sokratova izreka.

godine.Cenim kada neko ima hrabrost da mi se suprotstavi kada nisam tu. Tu vrstu mišije hrabrosti sam uvek cenio i ja dozvoljavam da moralne gromade koje su želele da promene nacionalnost da bi se domogle Skupštine, meni iza leđa uvek kažu šta hoće.Dok god mi govore iza leđa, ja sam jedan korak ispred njih i uvek ću biti. Postoje države koje su bogate, koje imaju zlato, dijamante, plodna polja, dobru klimu, ali su siromašni zato što nisu organizovani, zato što su im vlade loše. Upravo se to dešavalo do 2012. godine.Da je ova Vlada vladala 2004. godine, siguran sam da ne bi mirno, kao što je to partija gospodina Vlahodinovića, posmatrala martovski pogrom Srba koji je bio biblijskih razmera.

i da bi ona danas bila srpska država, makar u zajednici sa ovom srpskom državom. Nažalost, nije vladala ova Vlada, nije bio ovaj Zakon o ministarstvima da da kontinuitet ovoj Vladi, nego su vladale ove druge, Sokratove vlade, koje su samo gledale kako da napune svoje džepove i kako da očerupaju narod što može više, što više da prodaju, pa sam siguran i da 2008. godine, prilikom proglašenja nezavisnosti Kosova, odnosno južne naše Pokrajine Kosova i Metohije, da ova Vlada sigurno to ne bi dozvolila i da te Deklaracije o nezavisnosti ne bi bilo, jer bi ona svojim spoljnim autoritetom i političkim sredstvima to sigurno sprečila.Da su mnogi ovi koji se pozivaju na Đinđićevu politiku kritikovali ovu Vladu, ja koji sam podržavao Đinđića, mogu da vam kažem da ovi preko, kojih sada nema, nemaju blage veze sa njegovom politikom. Da je kojom srećom danas živ, on bi sigurno bio na ovoj strani, sigurno ne bi bio na strani ovog cirkusa za koji će posle sledećih izbora biti potreban sve manji šator, a za neke bogami biće dovoljan i kišobran. Iza njih nije ostao nijedan ekser ukucan. Ako nema za nešto da se uhvatimo, ono makar znojavu košulju svoju da okačimo da može da se osuši. Ništa radili nisu, osim što su bili mašina za čerupanje naroda.Ako neko može da Lutriju gurne u minus, a meni je zamereno od tog gospodina da pokazujem neke slike. Ovde su ugovori sa Lutrijom. Znači, neko ne kupuje srećke, to je ta organizacija te Vlade, neko ne kupuje srećke, ali dobija na lutriji. Milionski iznosi i onda gurnu Lutriju u gubitak. Kakvi su bili, oni bi nakovanj pokvarili. Ko može Lutriju da gurne u gubitak 140 miliona, taj može i nakovanj da pokvari.Meni je zamereno što pokazujem fotografije, ali moram. Ta ljubav između darodavca i srećnog dobitnika traje još uvek. Koliko se ja sećam, tu je srećni dobitnik sa Borisom Tadićem. Mora da evociraju uspomene kako je to lepo bilo dobijati na lutriji, a uopšte ne kupovati srećke.Ja znam da moj kolega nije ni pokušao da spreči martovski pogrom. Ja znam da moj kolega nije pokušao ni da spreči otcepljenje Crne Gore, odvajanje. Ja znam da nije ni pokušao da spreči nezavisnost nezavisnost Kosova i Metohije, odnosno tu deklaraciju, kao što znam da nije hteo ni da spreči, valjda je dobio na lutriji, ni potpisivanje SSP, odnosno parafiranje od strane stranke sa kojom je ušao u ovaj parlament.

godine od strane Vojislava Koštunice, a samo ga je Đelić potpisao 2008. godine.Čisto da naši gledaoci znaju ko je sve umešan u tu rabotu i ko je pokušao pre svega da proda srpsku zemlju, najverovatnije onu koju su prodavali za tri evra hektar, sto evra hektar, onu koju su 300.000 hektara prodali za 50 miliona evra i za prosečnu cenu prodaja zemlje od 200 evra.

stranci su zainteresovani za velike i konja jaše ko ima. Zemljište je mogao da proda samo neko ko je prethodno pljačkaškom privatizacijom i grabizacijom 300.000 hektara kupio za 50 miliona evra. Bojeći se promena oni su kao tajkuni kroz tu vlast, kroz vlast Vojislava Koštunice, vlast Zorana Živkovića, gospodina Cvetkovića, oni su kroz tu Vladu želeli da što pre kapitalizuju ono što su pljačkom stekli.Nisu se oni mnogo zadužili. Kažu, 17,1 milijarda. Nije tačno. Zaboravljaju se oni oprosti od Londonskog i Pariskog kluba od pet milijardi, koje su oni ponovo ispunili. Zato izgleda da za vreme Vlade Živkovića i Koštunice nije rastao dug. Jeste rastao. Pet milijardi su nam oprostili, pa je to popunjeno.Drugo, donatorska podrška je bila četiri koma nešto milijardi,

To je suma između 15 i 16 milijardi i onih 17, to je 33 milijardi. Nisu oni nas tako malo koštali kao što žele da prikažu.Danas se bune zbog dva ministarstva, a oni su imali 25. Bune se zbog zaštite životne sredine. Normalno je izdvojiti zaštitu životne sredine od poljoprivrede, posebno u delu u vremenu koje dolazi, kada će trebati pojačano bavljenje, biti neophodno pojačano bavljenje zaštitom životne sredine da bi se ispunili neki uslovi.Oko ministarstva za evropske integracije, ja vas pitam da nije tog puta, jedno je put, a drugo je destinacija, da li ćemo mi ući ili nećemo u EU, to će vreme pokazati. Građani su ovoj politici dali podršku više nego referendumsko. Teško neko na referendumu dobije 56% glasova. Ova Vlada nije krila svoje opredeljenje ni prema Rusiji, ni prema EU i zato je predsednički kandidat ovih stranaka dobio 56% glasova. Mislim da je to bolji referendum od referenduma u kome može u jednoj kampanji daleko više građana da se za to opredeli. Razlika između destinacije i puta je velika. Mi da nismo na tom putu, veliko je pitanje da li bi imali 80% pokrivenosti uvoza izvozom prema EU. Prema CEFTA imamo suficit, a prema Rusiji imamo deficit od milijardu dolara.Veliko je pitanje da li bi Kinezi investirali i neki drugi da nije šansi da svoju robu plasiraju prema EU, da li bi ovim investicijama koji jedini može da donese nove tehnologije i nova radna mesta, da li bi se to desilo da nije da nije tog puta koji treba da nas dovede do destinacije, a ne mora.Na kraju, da kažem da mi moramo biti složni, ako je to moguće, sloga je pola pobede. Ne verujem u slogu prema onima koji mrze sopstvenu državu, ali pozivam da pokažu makar jedan stepen sloge. Izgubili su najferskije izbore koji su održani posle 2000. godine i verujem, da ukoliko promene stav, da će ih građani više ceniti. Mi moramo biti mudri, posvećeni. Nema u svakoj školjci biser, ali svaku moramo otvoriti. Hvala. Zahvaljujem, poštovana predsednice.Poštovano predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, gospodine Martinoviću, slažemo se sa vama kada kažete da građani Srbije mogu mirno da spavaju. Ali, evo, neposredno pred laku noć, da kažemo i mi nekoliko reči nakon ove iscrpne i rekao bih i jako dobre rasprave.Dakle, ponoviću najpre ono što sam rekao tokom rasprave u načelu, a to je da primedbe koje smo čuli i kritike koje smo čuli na račun zakona o kojem danas vodimo raspravu, isključivo i jedino zavise od toga sa kojeg aspekta posmatrate poziciju vlasti, odnosno da li ste vlast

da usvajanjem ovog zakonskog predloga stvaramo jedan dobar temelj koji će omogućiti budućoj Vladi Republike Srbije da sa uspehom realizuje ono što će biti proklamovani ciljevi i načela i koji će biti definisani u ekspozeu mandatara.Smatramo da imamo funkcionalan i održiv model i da ovaj model treba da bude primenjiv i za neke buduće vlade, a ne da prilikom formiranja i konstituisanja nekih narednih vlada, zakone prilagođavamo aktuelnom političkom trenutku i koalicionim sporazumima.Bilo je reči o tome da je ovaj zakon rezultat nekakvih političkih dogovora i političke trgovine. Nije ovo nikakva politička proklamacija, ovo je pre svega rezultat realnih potreba kako bi imali efikasniju i bolje uređenu državu, odnosno kako bi ministarstva u okviru Vlade Republike Srbije bolje i efikasnije funkcionisala u interesu Srbije, u interesu građana

produbljujemo odnose sa SNS, jer smatramo da radeći tako, radimo u najboljem interesu naših građana. Ali, sa koalicionim partnerima ne razgovaramo na tom nivou da vlast posmatramo kao kolač koji treba podeliti, i ne pričamo o tome ko će šta da radi, to nije ključno pitanje. Ključno pitanje je šta možemo da uradimo za Srbiju i šta možemo da uradimo u narednom vremenskom periodu za građane Srbije, a imamo dobar osnov, to su istorijski rezultati još uvek aktuelne Vlade Republike Srbije.Personalna rešenja jesu važna, ali o tome ćemo govoriti kada budemo čuli sastav kabineta i kada budemo čuli ekspoze mandatara. Za nas je najvažnija politika kontinuiteta, za nas je najvažnija politička stabilnost i za nas je najvažnija da Srbija nastavi put napretka, reformi, rasta, razvoja, modernizacije, promena.Mnogo se govorilo o prošlosti. Dozvolite da, uz dužno poštovanje svih ostalih političkih stranaka, kao stranka koja ima možda najviše političkog iskustva na političkoj sceni Srbije, kažem za SPS - mi smo iz naše mi smo iz naše prošlosti izvukli pouke, afirmišemo ono što je bilo dobro i izvlačimo pouke iz onoga što nije bilo dobro, što se ne bi moglo reći za neke druge političke partije koje su danas akcenat stavile na prošlost, ali to naravno ostavljamo njima.Srbija je nezavisna, demokratska i slobodna neko, jedan od predsedničkih kandidata u pokušaju pre nekoliko dana rekao – niko Srbiji ništa ne otima, demokratija ostvaruje na izborima, a građani su na izborima vrlo jasno rekli da ne žele da se vraćaju u prošlost, da ne žele da se vraćaju u period pljačkaških privatizacija, period kada su ostajali na ulici i bez posla, da žele ono o čemu je danas bilo reči, a to je mir, stabilnost i bolji životni standard.Videćemo standard.Videćemo kako će u personalnom smislu izgledati Vlada Republike Srbije u narednom vremenskom periodu, ali ono u šta smo potpuno, a videćemo i sagledati i proklamovane ciljeve i načela kroz ekspoze mandatara, ali ono u šta smo potpuno ubeđeni, ni prosrpska ni proruska, ni proevropska, ni proamerička, biće to prosrpska vlada, srpska vlada koja će za prioritet imati, pre svega, Srbiju i interese građana Srbije. Zahvaljujem.

najpre zahvalih svima na odličnoj raspravi danas, stvarno odličnoj raspravi, pre svega poslanicima iz poslaničke grupe SNS, ali i našim prijateljima, partnerima iz drugih poslaničkih grupa koji su podržali Predlog zakona.Bila je izuzetno dobra rasprava i koliko je dobra bila i koliko je dobra argumentacija s naše strane pružena danas, pa mislim da dovoljno govori i situacija u sali u ovom trenutku. Dakle, evo, krajem dana i krajem ove rasprave, ukoliko je to prihvatljivo, ja bih pozvao kolege iz tehnike koji

sve kompletno prazno, ne računajući onih par mesta, mada i tu su nešto ućutali i deluju vrlo bledunjavo. A, ovi što su tražili dijalog, svi su zdimili pravo na ona vrata, i to opet ne treba da čudi. Ko god je od građana Srbije pratio tok rasprave danas, mogao je lično da se uveri da su apsolutno poraženi u razmeni argumenata, da je tri, ne tri, četiri predsednika poslaničkih grupa sa te strane sale ovlašćeni predlagač gospodin Martinović doslovce okrenuo naopako i istresao iz cipela. Na njihovom mestu ništa drugo se nije očekivalo nego da zdime iz sale koliko ih noge nose.Ja ću uz ovu zahvalnost kolegama što su danas obavili izvanredan posao da pružim još tri komentara na upućena pitanja na samom kraju, kao što opet red nalaže.Prva stvar, što se tiče gospodine Radulovića, ja ga naravno ne pominjem, kao što neki ovde imaju običaj, kad nije tu i ne bih to radio da nije on sam nekih pet puta pominjao prezimena naša, želeći da isprovocira, izazove reakciju, a onda opet, kao i svi ostali, hrabro pobegao. Pošto je već kazao da mu se neki klipovi motaju oko glave, sigurno će i ovaj odgovor videti na klipu.Dakle, mi ne krijemo da podržavamo ove zakone, nikakve tu zabune nema. Zašto sam ja lično želeo da budem kategorisan među onima koji su bez oznake „za“ ili „protiv“, ne „neopredeljen“, vrlo sam opredeljen, nego bez oznake, to je zato što znam da se on uvek tako izjasni, želeo sam da budemo u istom delu liste govornika, jer sam želeo jedno pitanje da mu postavim. Ne odnosi se na one novce koje je prebacivao svojim poslanicama i njihovim firmama. Ovo je nešto potpuno novo.Naime, video sam na zvaničnom sajtu onog njegovog udruženja građana, koje je u stvari grupa građana, hoće da se predstavi kao stranka, nema dovoljno potpisa u toj papazjaniji, jedan tekst gde kažu da su taj novac koji su prebacivali u svoje džepove, između ostalog, pored onih grejalica i računara, prebacivali za potrebe hrane i pića za ljude koji rade na društvenim mrežama. Dakle, za potrebe hrane i pića za ljude koji rade na društvenim mrežama.Hteo sam da ga pitam, pošto se s vremena na vreme pojavi komentar na temu da neki ljudi za sok i sendvič su angažovani na društvenim mrežama, jer su to ovi što su angažovani kod njega. Ako su to ti, da mu čestitam što smo uspeli da ih lociramo najzad posle toliko priče na tu temu.Druga stvar, prezimenjaku naše koleginice Vlahović, želeo sam da kažem da to što on ne vidi razliku između evropskih integracija i nivoa investicija u određenom društvu, to je nažalost situacija u kojoj ja da pomognem ne mogu. To što neko ne vidi, ne razume, ne shvata, biće stvar koju mora da razreši sam, ali poslednje i ne i najmanje važno, naravno, pošto je reč o licu koje mi je posebno drago, za onog čoveka koji je rešio da pobegne ovih dana od kobnog imena Pernar, odnosno da ga zameni za kodno ime Tuta Bugarin. Želeo sam da kažem da nije uopšte sporno. Mi možemo da razgovaramo o Evropi, ponuda još uvek stoji, čim bude umeo da izgovori tu reč, bez da pogreši.Što se dugova tiče, mi apsolutno nikome izvan Republike Srbije ne dugujemo ništa, ali opet, pun razumevanja kakav jesam, razumem da neko bude opterećen pitanjem dugova, ukoliko duguje novac, kako beše, profesore Atlagiću, manastiru, uzme novac manastiru da bi otvorio,

Kada o tome razmišlja i time se bavi, sigurno je opterećen dugovima taj pod novim kodnim imenom Tuta Bugarin.Na samom kraju, pitanje referenduma, dame i gospodo,

Rekao je narod Srbije šta misli o različitim političkim pitanjima i tu je rekao da ovo što mi zagovaramo i ovo što mi sa razlogom priznajemo i pohvaljujemo kao dobro, a što je direktna posledica ispravne državotvorne politike Aleksandra Vučića, narod u Srbiji apsolutno većinom apsolutno podržava. Hvala još jednom svima. Nastavljamo u istom ritmu u pojedinostima. Zahvaljujem.Zaključujem načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima.Nastavak sednice raspravom o amandmanima u ponedeljak u deset časova.